Želi li predstavnik predlagateljice Vlade Republike Hrvatske dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Poštovani ministar financija Slavko Linić, izvolite poštovani ministre. Zahvaljujem gospodine predsjedniče, kolegice i kolege zastupnici, kratko obrazloženje prijedloga zakona. Vlada Republike Hrvatske još pri donošenju prijedloga proračuna formirala je radne timove koji su se trebali baviti naglim povećanjem deficita državnog proračuna koji je ostvaren i 2013. godine a bio i u projekcijama 2014. godine. Isto tako Vlada je još u zadnjem kvartalu 2013. godine donijela niz mjera kratkoročnih kojima se trebalo ići na smanjenje deficita. Pored toga donijela je i poseban program državnih investicija za 2014. godinu. A na jednoj od svojih posljednjih sjednica u prosincu 2013. godine donijela je i programe strukturnih promjena u zdravstvu, obrazovanju, pravosuđe, državnoj upravi i socijalnoj politici. Sve su to mjere koje Vlada tijekom 2013. godine utvrdila koje su

dala i svoje projekcije jesenje vezano za neravnoteže u zemljama članicama Europske unije a posebno se pozabavila sa onim zemljama koje imaju prevelike deficite. Pa samim tim i sa proračunom za 2014. Republike Hrvatske. I u svojim preporukama Europska komisija je također smatrala da je neophodno smanjiti deficit koji je iskazan u državnom proračunu za 2014. godinu pa je sa preporukama sugerirala trogodišnje posebne mjere koje je potrebno provesti da bi deficit u roku od tri godine spustili ispod 3% brutodruštvenog proizvoda. U tim svojim mjerama posebno se osvrnula na 2014. godinu gdje je vrlo jasno naznačila da je potrebno provesti oko 2,3% 2,3% strukturnih promjena u državnom proračunu za 2014. godinu a što je sveukupno negdje oko 7,5 milijardi kuna neophodnog smanjenja u 2014. godini kada govorimo o deficitima u Republici Hrvatskoj. Sve je to bio razlog da je Vlada već cijeli mjesec veljaču iskoristila za pripremu prijedloga samog proračuna da bi na neki način odmah sa početkom godine usmjerila i trošenje sredstava ali i prikupljanje prihoda u zadanom cilju smanjenje deficita državnog proračuna. S obzirom da u posljednje dvije godine nije se uspjelo oporaviti hrvatsko gospodarstvo a u tim jesenjim projekcijama koje je dala i Europska komisija vidimo da su problemi u hrvatskom gospodarstvu značajni. Sama ocjena da državne tvrtke su u periodu od 2009. godine na ovamo izgubile smisao za profitabilno djelovanje, da jednostavno neracionalnosti ima zbog prevelikog broja zaposlenih i neracionalnim trošenjem su trgovačka društva dobrim dijelom došli do gubitaka a oni koji nisu bili u gubicima da nisu bili okrenuti investicijskom ciklusu. Pa je ocjena da sam državni portfelj s kojim upravlja Vlada je nagomilao enormne gubitke koji gubici su jednim dijelom bili i uzroci povećanja javnog duga, a i deficiti jer su se jednostavno strukturnim promjenama u posljednje dvije godine desili negativni efekti i na proračun i na dug. I tu se spominju i brodogradnja i Hrvatske željeznice i Croatia Airlines, a i neka druga trgovačka društva kao što su autoceste koje nisu u stanju servisirati svoje dugove. U isto vrijeme kroz projekcije jesenje također vidimo da i privatni sektor nije dovoljno okrenut proizvodnji i izvozu jer jednostavno kroz krizu od 2009. na ovamo dobrim dijelom nestao, a uslužni sektor se nažalost okrenuo pogrešnim investiranjima u nekretnine što je uzrokovalo prezaduženost privatnog sektora koji privatni sektor zbog prezaduženosti ne može povećati domaću tražnju, a bez povećanja domaće tražnje nema mogućnosti ni gospodarskog rasta na domaćem tržištu pa je jedini mogući

krize po kojima Europska komisija ocjenjuje da će gospodarski rast biti problematičan i u 2014. godini. ocjenjujući upravo i sve te prognoze koje su nam bile dostupne Vlada Republike Hrvatske je ocijenila da samo smanjenje rashodovne strane za 7,5 milijardi dovest će do toga da ćemo imati ogroman negativni učinak na gospodarski rast i da tada ne da ćemo ugrozit gospodarski rast u 2014. nego da će biti nemoguće ostvariti ni gospodarski rast u 2015. godini pa upitna je i '16. godina. Ta naša razmišljanja potvrdila je i misija MMF-a koja je također ocijenila da samo smanjenje na rashodovnoj strani značajno će ugroziti gospodarski rast iz razloga što gospodarstvo je i nadalje ranjivo, prezaduženo, građani prezaduženi. Prema tome, nema gospodarskog rasta na domaćem tržištu, a daljnja smanjenja će ugroziti bilo kakve efekte ukoliko dođe do povećanja i određenog izvoza jer će to biti nedovoljno za gospodarski rast. To je bio razlog da je Vlada Republike Hrvatske odlučila podijeliti teret na rashodovnoj i na prihodovnoj strani pa smo krenuli u prijedloge kako povećati prihode da bi na taj način smanjili deficite, a opet kako ostvariti pojedine učinke. I kad promatramo taj zadani model od 7,5 milijardi onda ćete vidjeti da smo negdje ocijenili da možemo ostvariti veće prihode u 2014. godini i samim tim utjecati na smanjenje deficita, ali isto tako smo krenuli u smanjenje rashodovne strane i to smanjenje smo ostvarili sa skoro 3,9 milijardi kuna ukupnih smanjenja. Pa ja bih se sad zadržao na prihodovnoj strani s obzirom da je pred vama Zakon o promjenama stope zdravstvenog osiguranja sa 13 na 15%. Kad promatramo tu mjeru, ona zaista će sa primjenom u ovoj godini povećati prihode državnog proračuna od 1,6 milijardi i da će ta promjena propisa biti strukturni prihod, prema tome uklapa se u naše mjere sa smanjenje strukturnog deficita 2014. godine. Kad promatramo '15. i '16. tada se očekuje ukupni prihod od 2 milijarde i 400 milijuna za cijelu godinu što se također smatra strukturni prihod i zato se Vlada opredijelila na tu mjeru vezano za promjenama zdravstvenog doprinosa. Jer jednostavno oni se smatraju kao mjera koja je trajna i mjera koja donosi veći prihod u državnom proračunu. Naravno, Vlada je svjesna i negativnih posljedica povećanja stope od 13 na 15. Negativne posljedice su slabljenje konkurentske moći hrvatskog gospodarstva. Prema tome, samim tim cijena rada koja ovaj puta pada na teret poslodavca jer je to doprinos koji plaća poslodavac, negativno će utjecati na konkurentsku moć gospodarstva jer dižemo troškove rada. Samim tim gospodarstvo koje vidimo da ima problema sa konkurentnošću i na domaćem tržištu i izvozu jednostavno će imati povećane rashode. Ocjenjujemo da je to mjera koja se morala donijeti ukoliko zaista želimo biti odgovorni u dijelu naših borbi za smanjenje deficita. Prema tome, sva naša očekivanja da će hrvatsko gospodarstvo sa nizom mjera koje je Vlada u posljednje dvije godine poduzimala, a upravo jesmo poduzimali mjere kao što su smanjenje doprinosa, ukidanje pojedinih parafiskalnih nameta, smanjenje određenih parafiskalnih nameta, rasterećenje dugova gospodarstva i kroz reprograme i kroz predstečajne nagodbe jednostavno nisu dali rezultata. Mi smo sa 1.7. prošle godine povećali našu rashodovnu stranu za ulazak u EU koji u 2014. godini samo po osnovu doprinosa za proračun, znači 3,8 milijardi kuna rashoda. A ono što je trebalo se dogoditi to je povećanje izvoza, povećanje prihoda po osnovi i PDV-a i po osnovu poreza na dobit se ne ostvaruje, tako da vladi nije preostalo nego da ponovo ide na ovu dosta neugodnu mjeru povećanja od dva indeksna poena zdravstvenog doprinosa što će direktno utjecati na manju konkurentnost našeg gospodarstva. Dosta je priča bilo pri donošenju ovog zakona da li smo postupili pravilno kad smo smanjili doprinos, da li je s time dovedeno zdravstvo u problem itd. pa čisto da možda vrlo jasno naznačimo brojke koliko se to trošilo u zdravstvenom sustavu jer jednostavno doprinosi su samo jedan od financijskih instrumenata s kojima se financira zdravlje. Drugo je sve ono što dajemo iz proračuna. Pa želim vrlo jasno naglasiti da za zdravstvo u 2011. godini je utrošeno 19,8 milijuna kuna, 19,8 milijardi kuna. To je ukupni iznos troškova koji je dan za zdravstveni sustav. Dobro znate da smo u 2012. imali niz mjera smanjenja rashoda i po osnovu plaća i po osnovu materijalnih rashoda, tako da u 2012. za zdravstvo izdvojeno 19,2 milijarde kuna, znači 600 milijuna manje. Ali smo u 2012. godini započeli procese sanacija zbog enormnih dugova iz ranijih perioda i te sanacije smo ostvarili već u 2013. godini sanirajući kliničke bolničke centre tako da je proračun zdravstva za 2013. godinu sa smanjenim punim doprinosima bio 21 milijardu i 400 milijuna kuna što znači da je veći udio proračuna izdvojen za zdravstvo na ime sanacija. U ovoj godini za zdravstvo će biti izdvojeno 21,2 milijarde kuna. Prema tome, sama politika zdravstvenih doprinosa ima direktni utjecaj na prihode državnog proračuna veći ili manji deficit. Ali kad govorimo o politici u zdravstvu, proračunu zdravstva on se ostvaruje neovisno da li se financira doprinosima ili prinosima iz državnog proračuna. Prema tome, evidentno da se iz državnog proračuna više izdvajalo za zdravstvo da bi pokušali sanirati neplaćene dugove iz ranijeg perioda. Ocjenjujemo da tih 1,6 milijardi će nam pomoći u tome da se približimo brojci od 2,3% neophodnih promjena strukturnih da bi umanjili deficit, a svjesni toga da će hrvatska gospodarstva biti manje konkurentna. Ali u ovom trenutku nije bilo drugog izlaza i to je razlog zašto pred vas donosimo i prijedlog da se zdravstveni doprinos sa 13 poveća na 15%. Hvala lijepo. Hvala i vama poštovani ministre. Imamo nekoliko replika. Idemo po redu. Poštovani zastupnik Boro Grubišić, replika. **Grubišić, Boro (HDSSB)** kada smo usvajali proračun Republike Hrvatske za ovu godinu onda smo odmah znali za ovaj deficit proračuna koji je u ovom opsegu negdje 17 milijardi kuna. Iako smo i tada znali da u EU u koju smo stupili 1. srpnja prošle godine postoje regule i pravila, direktive koje govore o tome da proračun ne smije imati deficit veći od 3% jasno kroz tri godine dakle smanjivanja. Dakle, nije ni predviđeno za ovu godinu bilo to smanjivanje i sada ovim rebalansom to, dakle to se nastoji učiniti malo po malo u roku od tri godine. unaprijed smo znali za ovaj prekomjerni deficit proračuna pa smo ga svejedno, odnosno vi ste ga, vaša koalicija ga je usvojila što je nešto što baš i nije suvislo. Drugo, govorili smo ovdje i nekoliko puta u svezi ovoga smanjenja doprinosa za zdravstveno osiguranje sa 15 na 13% da nije dobra mjera, da zdravstvo ne može izdržati takvo smanjenje, odnosno doprinosi su premaleni bez ova 2% i da je to zapravo sedmina u odnosu, sedmina, osmina u odnosu na ranije prihode kada je doprinos bio 15%. Unatoč tih upozorenja, dakle iz oporbe i evo vidimo i sada što se događa sa zdravstvom sa tih 13%, a preko 90% sredstava je upravo iz doprinosa za zdravstvo, za bolnice, za rad bolnica i ostalog zdravstvenog sustava. Dakle, jednostavno ja se nadam da i vama je jasno da ove mjere koje su proizvele, što je proizvelo ovo smanjenje sa 15 na 13% nisu uspjele, u gospodarstvu se to ne osjeti, a zdravstvo je rapidno otišlo u situaciju da su u gubicima, da pravimo master planove, outsourcinge, ne znam ni ja što ne izmišljamo da bismo spasili rad zdravstva. Dakle, jednostavno neuspješno je i proračun koji je usvojen za ovu godinu. Dakle, odmah se pokazalo nakon mjesec, dva dana ali i ova stopa sa 15 na 13%. Eto ništa Odgovor na repliku poštovani ministar Slavko Linić. **Linić, Slavko (SDP)** Pa onda bih vas podsjetio na proračun 2012. godine, izvršenje proračuna 2012. kad svim tim mjerama smanjenje doprinosa, smanjenje parafiskalnih nameta smo pokazali da možemo upravljati državnim proračunom i da je deficit sa 5% smanjen na 3,5%. Da, to je bio proračun 2012. Proračun 2013. je problematičan. Zašto? Jer smo išli plaćati dugove zdravstva zdravstvo je imalo preko 5 milijardi dugova iz ranijih perioda i članstvo u EU od 1,8 milijardi samo za članarinu itd. itd. A da ne govorimo riješiti brodogradnju, riješiti djelomično željeznicu je povećanje javnog duga pa su i kamate rasle. Prema tome, osnovni problem je što su se neravnoteže u proračunu odvijale, a gospodarstvo se nije oporavilo. Prema tome, shvatite jedno bez gospodarskog rasta, većeg broja zaposlenih nema rješenja. A da bi to ostvarili mi moramo naći rješenje za gospodarstvo. Sigurno da rješenje nije dizanje 2% stope. A u zdravstvu novaca nije nedostajalo nego jednostavno treba riješiti neravnoteže i Vlada će doći pred vas sa prijedlogom kako riješiti loše organizirano zdravstvo. Kad govorim loše ne govorim o zdravstvenoj zaštiti, govorim o financiranju zdravstva gdje je neprihvatljivo da milijun 400 tisuća zaposlenih plaća zdravstveni doprinos za 4 milijuna i 400 tisuća građana Hrvatske. To je nešto što u Europi ne postoji, a mi izlazimo na europsko tržište da bi bili konkurentni i zdravstvo se mora očito financirati i iz nekih drugih prihoda. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Poštovani zastupnik Ivan Šuker, replika. lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Gospodine ministre, prije mjesec dana je u ovom Visokom domu usvojen Zakon o fiskalnoj odgovornosti. Iskreno govoreći ja sam očekivao prvi zakon kad dođe iz Ministarstva financija da ćete napraviti obrazac kako se primjenjuje novi Zakon o fiskalnoj odgovornosti. Nažalost, ovaj prijedlog i obrazloženje ovog zakona je potpuno identično kao što se radi to proteklih nekoliko godina. I ovo je možda bila idealna prilika jer ovdje se ne radi samo o povećanju zdravstvenog doprinosa za 2% nego se govori i o nekim drugim doprinosima koji su morali biti regulirani ovim zakonom prije tri mjeseca a ne sada. Možda je bila zgodna prilika da se upravo onaj članak 3. mislim stavak 5. izmijenjenog Zakona o fiskalnoj odgovornosti primjeni, da se ovdje točno objasni fiskalni gospodarski efekat ovih mjera. I na takav način bi prisilili i ostale predlagatelje zakona iz jednostavnog razloga da saborski zastupnici na jedan plastičan način vide što koji zakon znači. Dakle, to je jedna primjedba. A druga stvar je jeste li sad pomalo i vi svjesni da raznorazna porezna rasterećenja neće pokrenuti posrnulo hrvatsko gospodarstvo? I da nažalost to se na takav način ne može pokrenuti nego je potrebno poduzeti druge mjere. I ova izmjena zakona je naprosto pokazatelj ako neće svi poduzeti i imati želju za reformama da se gospodarstvo ne može pokrenuti. Poreznim opterećenjem se ne može ništa pokrenuti. Meni je žao što smo bili u pravu kad smo vam to govorili kad ste donosili ovaj zakon jer s ovim smanjenjem doprinosa nitko od gospodarstvenika nije bio zadovoljan. Ali kad pogledamo cijeli paket poreznih zakona koji je donesen on je nažalost imao negativan predznak za hrvatske gospodarstvenike. I ovo je možda poruka za ubuduće bez strukturnih promjena, bez želje svih da izvrše određene reforme se gospodarstvo u Hrvatskoj ne može pokrenuti. I prestanimo pričati priče da ćemo raznoraznim poreznim olakšicama mi pokrenuti gospodarstvo jer nitko ne ulaže zbog toga što će mu netko oprostiti porez nego svatko ulaže zbog toga da bi temeljem novo stvorene vrijednosti zaradio više. Odgovor na repliku, poštovani ministar Slavko Linić. **Linić, Slavko (SDP)** Pa što se tiče Ministarstva financija ozbiljno se pripremamo da ubuduće kod svakog prijedloga zakona bude vrlo jasna elaboracija koji su učinci zakona, ne samo na državni proračun nego i na gospodarstvo i na sve one na koje se odnose. To je negdje i ja bih rekao aktivnost koja je krenula od Ureda za zakonodavstvo Vlade RH gdje bi svatko trebao razviti taj sustav pa vjerujemo da ćemo uskoro uz svaki naš zakon imati ta obrazloženja. Što se tiče mjera, želim vrlo jasno reći da dvije godine Vlada ne poduzima samo porezna rasterećenja prema gospodarstvu nego niz dodatnih mjera i vidimo koliko su javnih rasprava oko tih dodatnih mjera. Tragedija je da u Hrvatskoj što god poduzmete ne valja. ne valja. To je otprilike konstatacija. Ali dobro, imamo barem to zadovoljstvo da prvi puta ono što Vlada poduzima cijene u MMF-u i Europskoj komisiji. Prema tome, očito da smo previše ispolitizirano društvo pa previše politički ocjenjujemo pojedine Vladine mjere, a jako malo stručno. Ono što je zadovoljstvo za nas da ipak mjere kroz dvije godine pokazuju da su bile i daleko, daleko šire nego što su to samo porezne promjene i da se itekako zna u stručnim krugovima taj dio napora Vlade i cijeniti. Poštovani zastupnik Srđan Gjurković, replika.

U nekim detaljima, vi ste rekli smanjenje domaće potrošnje onemogućava gospodarski rast. Točno, ali vi ste doveli vašom politikom do smanjenja domaće potrošnje. Jer ste išli na poreznu presiju i na ukupnu prihodovnu stranu proračuna koja je dovela do ukupno jednog stanja koje je bilo nepovoljni okvir za investicije i za uopće kakav gospodarski rast i razvoj. I to je vaš problem što to niste razumjeli. Prevedeno na

Ne valja smanjiti zdravstvo 3,5 milijarde a da niste smanjili troškove gdje ćete ići u New York uzet novac i morat ćete to platiti. Što se događa? Događa se da vi idete u New York i da plaćate to i zovete to sanacijom. To nije nikako sanacija no financiranje ovaj normalnog rada bolnica. I ja vas gospodine ministre ovdje na neki način molim da vi kažete Marosoviću, bili ste, ja govorim o sebi, govorit će to i drugi saborski zastupnici, bili ste u pravu iako to izustite pozivam vas u kafić i bacam se u trošak i plaćam kavu

Pa onda vas ja upućujem, uzmite zadnje izvješće monetarnog fonda koje je inače bauk svima vama bio do jučer pa pročitajte što su vam oni napisali, pročitajte. Znači ne da vam ja objašnjavam jer ja i vi ne možemo zajednički jezik naći, uzmite stručne literature, uzmite se i MMF literaturu i Europske komisije koja obrnuto ocjenjuje da sve što Vlada radi u rasterećenju gospodarstva je pokušaj da gospodarstvo ponovno počinje proizvoditi, zapošljavati ljude, jačati izvoznu stranu. Da, sve te mjere smo poduzimali i ne ocjenjuju ih negativno kao što ih vi ocjenjujete, prema tome najjednostavnije da bite se razuvjerili da ste na krivoj strani i krivo tumačite pročitajte neovisne stručnjake koji u svijetu eto služe svima osim možda vama ne, to je pod broj jedan. Pod broj dva, gospodine Marasoviću, Brodogradnja za 10 milijardi kuna duga je nešto što je riješeno za vrijeme ove Vlade, neracionalnost je u željeznici još uvijek rješava, neću govoriti koliko su to cifre, 20 milijardi kuna dugova rješavajući te stare probleme, da time opterećujemo i naš proračun i naš javni dug i odgovor je zašto je to čekalo 10 godina, zašto je to cijeli period krize čekalo. Isto tako gospodine Marasoviću, kriza je počela 2008., do 2011. nije bilo posebnih mjera, nije bilo posebnih mjera. nije. A interesantno od 2012. niz mjera, prema tome kratko i jasno, da treba biti aktivan u krizi. Hvala lijepa. Poštovana zastupnica Jadranka Kosor replika. **Kosor, Jadranka (Nezavisni)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Gospodine ministre, ja mislim da je dobro što ste govorili o negativnim posljedicama, potpuno iskreno i otvoreno o negativnim posljedicama ovoga zakona odnosno ove odluke pa ste rekli da će to dovesti do slabljenja konkurentnosti, da će sav teret ići na leđa gospodarstvu, odnosno gospodarstvenicima. Međutim, mislim da nije dobro da se donose takve mjere u trenutku kad a i sami ste to rekli, samo otvaranje novih radnih mjesta, samo investicije mogu pokrenuti ono zbog čega smo svi okupljeni i zabrinuti. Dakle, ako gospodarstvo bude imalo nove terete onda se sasvim sigurno to neće dogoditi i zato mislim da je, ako je već trebalo ovakvu mjeru donositi onda ju je svakako trebalo donositi uz proračun za 2014. jer što sad imamo? Vi govorite u ovoj godini ćemo ostvariti milijardu i 600 milijuna kuna prihoda od ove mjere, a sljedećih godina 2 milijarde i 400, to je zbog toga pretpostavljam što smo izgubili sada uz sve ostalo i ove dodatne mjesece dok rebalans proračuna stupi na snagu. Međutim, ono što će biti vjerojatno još jedna od posljedica, to je pravna nesigurnost, dakle, propisi, zakonski okviri se mijenjaju. Dakle, to će biti još jedna loša poruka potencijalnim investitorima jer u samo dvije godine mi smo, evo samo ovu odluku mijenjali dva puta, tako da mislim da bi trebalo učiniti sve da kad se odluka jednom donese, onda se onda donese prije svega uz proračun, ako se odnosi na proračun i poslije toga se ne mijenja. Hvala. da je to mjera koja će imati negativni učinak i da isto tako mijenjanje porezne politike u toku godine također stvara određenu dozu nesigurnosti i probleme u planiranju gospodarskih subjekata. Ali isto tako moramo shvatiti da i svjesni smo toga da imamo prevelike deficite u državnom proračunu i isto smo tako svjesni da je Europska komisija ocijenila da je Hrvatska zemlja sa prekomjernim deficitom i da mora imati dodatne mjere. prema tome sve su to podaci koji su poznati svakom gospodarstveniku u Hrvatskoj i zato vjerojatno i imamo problem jačanja gospodarske aktivnosti, zapošljavanja i većeg broja zaposlenih. Prema tome sve su to nestabilnosti koje prate Hrvatsku. I ono što je najveći problem za Hrvatsku to je da nema gospodarskog rasta već 6 godinu što je opet problem da je nedovoljno snažno domaće tržište pa bilo kakvo ulaganje u Hrvatsku ostaje vrlo, vrlo rizično za bilo kojeg poduzetnika. Nažalost to su činjenice, to su jednostavno podaci kojima ne možemo izbjeći. Naša je samo ocjena da će manja šteta biti od dizanja dva indeksna poena zdravstvenog doprinosa nego od daljnjoj rezanju rashodovne strane od preko 2,5 milijarde i to je razlog da se Vlada opredijelila rađe na dizanje poreza nego rezanja koje bi imali i dalje negativni učinak. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama ministre. Da li žele predsjednici Odbora za zakonodavstvo i Odbora za financije i državni proračun podnijeti izvješća svoja? Ne. Otvaram raspravu. U raspravu idemo po klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru. Na redu je Klub zastupnika HDZ-a i poštovani zastupnik Darko Milinović. Izvolite kolega Milinović. Hvala gospodine predsjedniče. Gospodine ministre sa suradnicima. Pa čuli smo obrazloženja, ali premda sam ja često bio simpatizer vaših mjera koje ste do sada donosili, ali sam se protivio zajedno sa klubom HDZ-a kada ste smanjivali doprinos sa 15 na 13%, ali ni to nisam toliko zamjerao vama koliko ministru zdravlja Rajku Ostojiću koji je pognute glave prihvatio sve ono, a na što smo mi upozoravali što je dovelo, dakle ne dovodi, već je dovelo do kolapsa zdravstvenog sustava. Govorili ste o MMF-u, govorili ste o Europskoj komisiji, pokušavali ste naći izlaz, zašto sada doprinos sa 13 na 15%? Sada nemojte se uvrijediti, citirat ću, mislim da je Alka Vujica, "Laži, laži, laži me, ti me lažeš najbolje". Citirat ću, aktualna vlast planira zdravstveni doprinos uz najavljeno dvopostotno smanjenje u naredne dvije godine i dodatno smanjiti, a ne ga vraćati na staro o čemu nije bilo niti govora. Izjava vaša 2013. godine, ministar financija Slavko Linić je najavio i danas da će Vlada iduće godine, pazite ovo, iduće godine smanjiti doprinos za zdravstveno osiguranje za dodatnih 2% nakon što je ovoga proljeća već smanjena zdravstveni doprinos sa 15 na 13%. Kada je došao prijedlog Vlade o ovom novom zakonu, ja sam očekivao da će zdravstveni doprinos, ono što ste i najavili i obećali, smanjen biti na 11% i kaže se u sklopu mjere za daljnje rasterećenje cijene rada i podizanje konkurentnosti gospodarstva, Vlada će dodatno smanjiti doprinos za zdravstvo, ali to neće značiti manje novca za zdravstveni sustav jer će se taj iznos nadomjestiti uvođenjem poreza na imovinu, rekao je sustava ili kada se govorilo o kolapsu zdravstvenog sustava, onda se često mahalo sa kosturima iz ormara. I danas je možda dobro još jednom napomenuti kako tih kostura iz ormara nema jer da ih ima onda bi netko morao za to odgovarati. Da je netko prikrivao dugove u zdravstvenom sustavu, za to bi netko morao odgovarati. službena dokumenta i vi ste danas, slušao sam kada sam išao u Sabor, potpredsjednika Grčića da je rekao da ispadaju kosturi iz ormara i da zbog dugova u zdravstvu su nastali problemi. Pogledajte clean start koji ste vi naručili, koji jasno kaže, to je vrlo bitno za spomenuti, tako da se ne možete izvlačiti na nekakve dugove koje ste naslijedili, clean start kaže dugovi HZZO-a su u iznosu od 4 milijarde 661 milijun 973 milijuna kuna. Clean start jer niste vjerovali službenom dokumentu koji je bivša Vlada i koji sam na kraju krajeva i ja i HZZO ostavio u primopredaji ministarstvu. Sada imate službeno izvješće HZZO-a za 2011., ukupne obveze zavoda na 31.12.2011. su 4 milijarde 661 milijun 973 tisuće 046 kuna, identična brojka kao što je pokazao vaš clean start. I kada ste dobili te brojke naravno onda je prestala priča sa kosturima iz ormara, a povremeno se pojavljuje. Danas u ovoj državi gotovo sve pada, svjedoci smo, jučer ili prekjučer novog izvješća Statističkog zavoda o padu BDP-a, padu industrijske proizvodnje, padu izvoza, padu osobne potrošnje, padu investicija, ali nažalost ne manje bitno za spomenuti i padu optimizma. Uzlazno u ovoj državi ide samo nezaposlenost, nezadovoljstvo i to je dobro napomenuti. Napetost koju moramo vrlo ozbiljno shvatiti, danas u političkom životu RH. Danas je i politička situacija i situacija među građanima napeta, možete je osjetiti, možete je rezati kao sir. Da ne bi samo to bilo po uzlaznoj putanji, pobrinuli ste se vi i sada ste podigli doprinos sa 13 na 15%, dakle daljnja presija, ovoga puta ne građana, nego gospodarskog sektora. I u svim tim okolnostima kakvo je, pokazali ste još jednom nekoordiniranost unutar Vlade što je pogubna činjenica za hrvatsku javnost, za hrvatske građane. Premijer Milanović u ovakvim okolnostima odlazi u Australiju dva tjedna, pozdravljam to, evo branit ću otišao je u Australiju dva tjedna, dogovoren je nekakav posjet, to je u opisu rada premijera, ostavio prvu potpredsjednicu Vlade da vodi Vladu, da vodi izvršnu vlast, da bude prvi čovjek države u tom periodu, no međutim i ona je otišla u Čile, to govori dragi prijatelji o nekoordiniranosti unutar Vlade. Pa već ako je premijer otišao u ovoj situaciji, onda onaj koji ga zamjenjuje ne smije otići. A zašto ide? Zato jer nema koordiniranosti. Premijer je mogao i trebao reći, ja idem dva tjedna na službeni put, nadamo se da će dovesti od tamo nekakve investicije. Ako dovede nekakve investicije onda ćemo pozdraviti svi taj put, ali čuli smo jučer i ministra Kotromanovića koji kaže, ne mogu od ovoga ugodnog razgovora očekivati bilo kakve pomake u suradnji Australije i Hrvatske, u smislu vojne suradnje. Ugodni razgovor se mogao obaviti i preko telefona. Ali da ipak ostanemo suzdržani prilikom ocjene posjeta ministra Milanovića Australiji, očekujemo da će dogovoriti neku suradnju u financijskom smislu te riječi i da će građani kada dođe čuti što je to ministar dogovorio. međutim kada ste smanjivali doprinos mi smo vas upozoravali. Ne treba vama izvlačenje sada na Europsku komisiju i da zbog njih i zbog prekomjernog deficita povećavate sada doprinos sa 13 na 15%. Mi smo vas svi ne samo iz kluba HDZ-a, Laburisti, svi čitava oporba dane nabrajam sada svi smo vas upozoravali da to nije dobro. Zašto ne reći istinu? Zdravstvo je zbog toga u protekle 2,5 godine stvorilo, sada slušajte dobro, a vi me demantirajte u službenim podacima ako to nije istina, 5 milijardi novoga duga. Sanirali ste zdravstveni sustav sa gotovo 5 milijardi kuna. Da to niste napravili, danas bi dug u zdravstvenom sustavu bio nevjerojatnih 15, 15, 16 milijuna kuna, a on je danas i to mora se čuti i to hrvatska javnost mora znati, on je danas veći dug u hrvatskom zdravstvenom sustavu je veći nego kada ste preuzeli vlast od HDZ-a i koalicijskih partnera. Vi ste gospodine ministre i vaša Vlada u kojoj sjedite kada smo govorili da smo protiv smanjenja doprinosa, vi ste govorili to ćemo kompenzirati povećanjem PDV-a. Pa zašto ako je to tako zašto danas povećanje doprinosa ide 15% gore, zašto ne ide smanjenje PDV-a za 2%-tna poena? Kada smo vas upozoravali da povećanje PDV-a će dovesti do povećanja cijena, a dovelo je, povećanje cijena je dovelo do smanjenje platežne moći stanovnika, a dovelo je, smanjena platežna moć je dovela do pada potrošnje, a dovelo je, a pad potrošnje dovodi do slabijeg punjenja proračuna, a dovelo je, a osobna potrošnja građana RH utječe i na gospodarski rast i na BDP i to stalno pada. I tu smo vas upozoravali i da ta mjera povećanja PDV-a zato jel pada doprinos zdravstva za 13% neće dovesti do nikakvih efekata, upravo suprotno će dovesti do onoga što danas imamo u Hrvatskoj, to je malodušje, to je gubitak optimizma, to je gospodarska depresija. Smanjenjem doprinosa vi ste zapravo ubili dvije muhe, jednim udarcem dvije muhe. To je u sportskom smislu riječi dobro, ali smanjenjem doprinosa ste ubili dvije muhe na način da ste u zdravstvu u protekle dvije godine zapravo zaustavili investicije. Do 2011.godine na godišnjoj razini je bilo u zdravstvenom sustavu oko milijardu kuna investicija u posljednje dvije godine nijedne bitne investicije, ako izuzmemo nabavku 30 ECMO aparata koja su nepotrebni Hrvatskoj od nekoliko milijuna kuna, a reći ćemo pet europskih zemalja zajedno nema 30 ECMO aparata. To je jedina opipljiva investicija danas u zdravstvenom sustavu. Do 2011.milijarda kuna na godišnjoj razni, dakle ukinuli ste sa ovakvom poreznom politikom i smanjenjem doprinosa na zdravstvo dvije milijarde kuna investicija u zdravstvu što naravno ponovno je utjecalo na gospodarski pad i na pad investicija u zdravstvenom sustavu. Ne govorite da je posljednje dvije godine, mislim da se i to zna, u zdravstvenom sustavu i u školstvu zaposleno 2,5 novih ljudi. To nitko ne spominje. Ne govorite da ste sanirali zdravstveni sustav sa nakanom da rokove plaćanja smanjite na 60 dana. E sada ajmo svi zajedno provjeriti, rokovi plaćanja danas u zdravstvenom sustavu su neusporedivo veći nego 2011.kada smo predali vlast. Da ne govorim da ste na ovaj način prouzrokovali i najveći do sada štrajk u hrvatskom zdravstvenom sustavu. Ali pozdravljam jednu odličnu odluku, pa možda čak i političku dobru odluku sindikata koji su zamrznuli štrajk jel da nisu zamrznuli štrajk za ovakve liste čekanja za koje ministar zdravstva sam govori da su 3 do 4 puta veće, to nije 30%, 40% to je 300 do 400% veće. Sindikati su zamrznuli štrajk i odagnali onu oštricu Vlade prema sindikatima da zbog štrajka su liste čekanja I zato je dobro da je sindikat zamrznuo štrajk da se vidi da je pogrešna politika u zdravstvenom sustavu dovela do kolapsa zdravstvenog sustava. Danas 30% bolnica nema u svom limitu mogućnost ni isplate plaća, a kamoli plaćanja troškova i materijalnih izdataka. Danas su liste čekanja za očnu mrenu 590 dana ljudi moji, hvalili su se smanjenjem, godinu i pol dana, za za kolonoskopiju 324 dana, za ultrazvuk srca 370 dana, za operaciju kuka 580 dana, dakle godinu i 7 mjeseci, za ultrazvuk dojki, a čitali smo neki dan da je porast karcinoma kod žena nažalost u povećanju, a na ultrazvuk dojke drage gospođe, dame, cure, djevojke morate čekati 426 dana. Danas zbog ovakve porezne politike usmjerene na zdravstveni sustav na

Dugovi su dakle udvostručeni, samo je ja sam se bojao nekakvog amandmana Vlade da ne bi ovaj zdravstveni doprinos kao i onaj porez na dividende što vam je ukinuo Ustavni sud retroaktivno plaćali. Samo to je još falilo da doprinos gospodarstvenici moraju sada retroaktivno plaćati jel dvije godine, ja ne znam smanjili ste doprinos na način ajmo smanjiti to dvije godine pa ćemo vidjeti što se desilo. I to je još jedna stvar pored da ne spominjem što je sve ukinuo Ustavni sud koje zakone, Zakon o PDV-u na novine, dijelove kurikuluma za zdravstveni odgoj, Zakon o dubrovačkim zidinama, radnu obvezu, sramnu radnu obvezu liječnicima koju ste uveli sa zakonom iz 2006.koji ne postoji već 6 godina i da dalje ne nabrajam. Dakle sva na neki način izostanak zapravo strategije, vizije, ja govorim sada za zdravstveni sustav dovela je do kolapsa zdravstvenog sustava i nije nije više mogući kolaps već zdravstveni sustav je danas u kolapsu. A o tome svjedoče evo Goluža, predsjednik ove Udruge bolničkih liječnika je dobio opomenu pred otkaz jer se usudio o tome govoriti. Zamislite to, pa u kojem vremenu mi to I na kraju krajeva dobro je da je premijer poruka Hrvatima u Australiji, mi znamo da volite svoju Domovinu. I dobro je da je premijer u Australiji. I nemojte ga tamo dočekivati prosvjedima jer možete ga naljutiti pa će se prije vratiti u Hrvatsku. Ali čim se vrati u Hrvatsku vjerovatno će Vlada donesti ponovno nekakav zakon koji ide na uštrb ljudi, na uštrb pacijenata, na uštrb standarda življenja u Republici Hrvatskoj. Pa dragi Hrvati iz Australije nemojte ga tjerati iz Australije, dobro je za Hrvatsku, za vašu Domovinu da je što duže tamo da ne donosi ovakve nakaradne mjere, nakaradne zakone sa kojim građani Republike Hrvatske a to je vidljivo su apsolutno nezadovoljni. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepo, poštovani zastupniče. Sada imamo 10 replika pa ćemo po redu, polako. Prva replika i poštovani zastupnik Igor Rađenović. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Pa završili ste sa premijerom Republike Hrvatske, gospodine Milinoviću koji radi svoj posao, bilo bi dobro da predsjednik vaše stranke radi svoj posao pa da poneki put dođe ovdje u Sabor. A dobro da je sustav, dobro da je sustav i funkcionirao s obzirom kako ste ovdje neodgovorno govorili i razbacivali se brojkama, bojim se da ste se isto tako neodgovorno i ponašali kao zadnji ministar. Naprosto ne mogu vjerovati da vi, ajde razumijem neke druge kolege, ali da vi ponavljate ovu tisuću puta izrečenu laž, da je smanjenje zdravstvenog doprinosa dakle sa 15 na 13 smanjio zdravstveni budžet to naprosto nije istina, ja ne mogu vjerovati da vi to tako razumijete. A ukoliko razumijete ne mogu vjerovati da tako govorite jer naprosto to nije istina. 2012. godine Milinoviću, Vlada Zorana Milanovića i ministra Slavka Linića smanjila je budžet, po prvi put smanjila je rashodnu stranu hrvatskoga proračuna po prvi puta u povijesti smanjila je deficit za 5 milijardi kuna. Deficit, glavni problem deficita prošle godine i ove godine je upravo sanacija dugova u zdravstvu, sanacija dugova u zdravstvu od preko 5 milijardi koje se stvorilo u vaše vrijeme i zbog plaćanja starih dugova. razumije./… hrvatskih bolnica očekujemo moram i ja priznati prilično dugo i nadam se i najava je bila gospodina Linića ako sam ga dobro slušao da je već za 7 dana u javnoj raspravi a onda ovdje i pred Hrvatskim saborom. Ja bih bio sretniji da je došao prije uz mirovine, uz javni dug, zdravstvo je treći kamen koji zapravo otežava fiskalnu konsolidaciju Hrvatskoga proračuna a samim time i gospodarstva. Očekujem da će rasprava kada dođe konačno master plan bolnica ovdje pred nas biti daleko konstruktivnija od strane Kluba HDZ-a pa i vas osobno ako ćete govoriti u ime toga Kluba. Hvala lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Darko Milinović. **Milinović, Darko (HDZ)** Kolega Rađenoviću, možemo provjeriti podatke, danas su rokovi plaćanja u zdravstvu veći, duži ako hoćete nego 2011. na kraju našeg mandata. Ako spominjete master plan, dobro, zaboravio sam to u raspravi u ime Kluba spomenuti, master plan koji je ova Vlada platila, to je vrlo zanimljiv podatak, platila 200 tisuća eura, nepotrebno, apsolutno nepotrebno jer sve te podatke Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje ima u svojoj ladici i to je bivša administracija zdravstva ostavila u nasljeđe ministru Rajku Ostojiću. ovo je vrlo bitno, taj master plan radi jedna francuska tvrtka. A znate tko radi za tu francusku tvrtku, taj master plan? Za tu francusku tvrtku master plan rade konzultanti iz Srbije. Ali da me krivo ne shvatite nije bitno što su iz Srbije, nije bitno što su iz Srbije, tako kaže, ja molim da se to provjeri nego je bitno to da sam ja uvjeren da srpski konzultanti nisu pametniji od hrvatskih i da u Hrvatskoj postoji dovoljan broj pametnih, razumnih ljudi koji bi taj master plan mogao samo uobličiti u dokument a sve podatke su imali u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje. Ja se ispričavam ako to nije istina. Ali kažu da ta francuska tvrtka da je to zapravo jedna srpska tvrtka koja radi master plan za hrvatske bolnice. Dal mi u Hrvatskoj nemamo stručnjaka, hrvatskih stručnjaka koji to mogu napraviti? E ja vam garantiram da mogu i da imamo takvih stručnjaka. I da nam ne trebaju, ne iz Srbije, ne trebaju nam ni iz Amerike, Njemačke, Rusije, ne znam odakle, Francuske, mi imamo dovoljan broj i to smo pokazali da imamo

Prošle godine kada je donošen rebalans proračuna u 6 mjesecu onda je bilo rečeno da onih 3 milijarde koji se osiguravaju za sanaciju zdravstva da je to definitivno krpanje rupa, da je gotovo. U sadašnjem rebalansu proračuna imamo dodatne 2 milijarde i 700 ili koliko. Međutim, vrlo interesantno razrezano na dvije stavke, milijardu i još nešto je za dug iz 2013. a milijardu i 300 je za dugove iz prethodnih godina. Pa ako smo prošle godine sa one 3 milijarde i još nešto sanirali dugove iz prethodnih godina onda je evidentno da ovaj dug iz 2013. i dug iz 2012. nešto se nije platilo. Međutim, osnovni je problem što ne možemo dobiti točne podatke a netko nas stalno uvjerava da u 7dcl može stati litra. Tako i mi sa nekakvih identičnim proračunom bez reforme u zdravstvu a taj proračun iz prethodnih godina je stvarao minuse ništa nismo napravili ovih godina i govorimo da ćemo sa istim novcima moći napraviti nešto. Međutim, vi ste se dotaknuli još jedne stvari a to je struktura zdravstvenog proračuna. Bilo bi ga vrlo interesantno usporediti pa ćemo vidjeti. A potpuno je identična priča i sa proračunom Ministarstva obrazovanja, da su sve investicije u zdravstvu i obrazovanju praktički nestalo i nije čudno da recimo jedna osnovna škola u Velikoj Gorici već dvije godine čeka da se završi, a fali samo možda par milijuna kuna. Tako je u mnogim bolnicama, osobito županijskim. Prema tome, bilo bi vrijeme da ja se nadam prilikom rebalansa proračuna kad bude obrazloženje proračuna da će nam konačno netko reći koliki je dug zdravstva bio 31.12.2013. godine. vam lijepa. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Darko Milinović. gotovo milijarda kuna je bila i veli to su ti zadnji novci iz državnog proračuna za sanaciju zdravstvenog sustava što je naravno bio okidač i za reforme. '09., '10. i '11. smo držali dug pod kontrolom i nismo stvarali nove obveze, što znači da je zdravstveni sustav dobro funkcionirao. Koliki je danas dug u zdravstvenom sustavu sve zanima. Danas je dug u zdravstvenom sustavu preko 10 milijardi kuna. Pazite ovaj podatak, preko 10 milijardi kuna je danas dug u zdravstvenom sustavu i to govori ova činjenica što ste spomenuli da je svaka reforma i koja je započeta u vrijeme naše Vlade da je nastavljena takva situacija u zdravstvenom sustavu ne bi bila. Ali ima još jedan nakaradan potez ove Vlade, sjetite se police dopunskog osiguranja. Mi smo ajmo reći uvjetno bogatije opteretili sa policom dopunskog osiguranja od 130 kuna. Sada ste smanjili doprinos sa 15 na 13% i pazite sad gle, bogate ste rasteretili. Polica dopunskog osiguranje je za bogate uvjetno govoreći je palo sa 130 na 70 kuna, 50%. Koga ste opteretili, Socijaldemokrati koga su opteretili? Onih milijun ljudi koje je imalo policu zdravstvenog osiguranja za 60 kuna, oni je danas imaju za 70 kuna. Pa tu trebamo tražiti nove izvore prihoda i na policama dopunskog osiguranja i tražiti nove stavke kako osigurati sušto, životno potrebna sredstva za zdravstveni sustav. Poštovani zastupnik Krešimir Bubalo, replika. **Bubalo, Krešimir (HDSSB)** Hvala lijepa. Kolega Milinoviću, naime dok ste se zanijeli u svojoj raspravi rekli ste da je ovo nova presija na poduzeća i poslodavce. Naime ja bih se složio djelomično s vama, ne u cijelosti, jer mi znamo da posebno strane kompanije, ali i jedan dobar dio naših poslodavaca procjenjuje rizike poslovanja u Republici Hrvatskoj i kada su radili te procjene većina njih ugovarala je bruto plaću. Znači ova presija ide direktno na naše građane, na naše zaposlene i sigurno da će se reflektirati na potrošačku košaricu. Dobar dio ugovora upravo će se reflektirati ne na poslodavce nego na zaposlenike u pojedinim sustavima. Prema tome, rizik poslovanja upravo strane kompanije i dobar dio domaćih i procjenu rizika rade i radili su tako da su ugovarali bruto plaće. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Darko Milinović. **Milinović, Darko (HDZ)** To je jedan od odgovora kolega Bubalo zašto nema investicija htio sam reći u zdravstvenom sustavu, nema ih uopće. Sjetite se poreza na dividendu, poreza na dividendu i zakon je rekao sljedeće. Porez na dividendu će platiti retroaktivno, unazad 10 godina. Slažem se s vama da svi oni koji su mislili ulagati u Hrvatsku su ukalkulirali 13% doprinosa i na toj kalkulaciji su radili nekakvu svoju zaradu, no međutim opet desi se ova Vlada. Danas nam je doprinos sa 13 na 15%, ali Bog zna jel i to krajnji cilj jer optužuju gospodarstvenike, nisu se snašli i nisu iskoristili smanjenje doprinosa sa 15 na 13%. Samo smo očekivali, e sad kad to niste iskoristili, dobro to niste napravili, nećemo više …, sad idete na 20% zato jer treba vas kazniti jer niste iskoristili sa 15 na 13% i to je ono što sam rekao, izostanak svake strategije. To je najpogubnije za Hrvatsku pa i za hrvatsko zdravstvo u ovom slučaju. Izostanak bilo kakve strategije i bilo kakve vizije. Oni su rekli idemo smanjiti doprinos za 2% pa ćemo vidjet onda što će bit, evo što je bilo. Poštovani zastupnik Srđan Gjurković, replika. **Gjurković, Srđan (HNS)** Hvala predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani kolega, ja se u vašoj raspravi mogu složit samo sa jednom rečenicom ili zaključkom u kojem vremenu mi živimo. U kojem vremenu mi živimo da vi s takvom lakoćom raspravljate o tome jeste li ostavili 4 ili 5 milijardi i usuglašavate se i to je vama normalno, nonšalantno. 4 milijarde je, mi smo ostavili 4 milijarde, nije 5, to je utvrdio clean start. O čemu mi pričamo, duga. duga. I onda vi nama dijelite lekcije, klasično, uobičajeno. Koja je to iracionalna politika vaše stranke da nam dijelite lekcije, nonšalantno prihvaćate dugove koji su ostali, deficite i ove probleme koje, teški su problemi kojima se Vlada hrva i rješava i sad je to sasvim normalno raspravljat nonšalantno o tome. Pa pogledajmo revizije bolnica za 2011. godinu, katastrofa koje je to stanje ostalo. I sve je to meni razumljivo, uspješnost ili neuspješnost tadašnje politike, ali dijeliti danas lekcije i nonšalantno to definirati da to nije 5 nego je 4, to kolega stvarno moram reći u kojemu vremenu još mi živimo. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Darko Milinović. **Milinović, Darko (HDZ)** Ja živim u realnom vremenu i rekao sam, pa ja sam zapravo pohvalio, vi niste čuli kad sam ja pohvalio, pohvalio, sjećate se kad ste bili protiv gradnje Pelješkog mosta pa smo mi upozoravali, to je dobar projekt, to je projekt od nacionalnog interesa pa nakon godinu dana ste promijenili mišljenje pa i sada za vas to projekt od nacionalnog interesa. Dolazimo mi polako do konsenzusa. Prije dvije godine, nešto manje od dvije godine mi smo rekli ne valja smanjenje doprinosa na 13% to je zdravstvu dvije godine pet, gotovo pet milijardi kuna manje i ono će dovesti do kolapsa zdravstvenog sustava. Velite s kakvom lakoćom? Pa u mandatu prošle Vlade dug u zdravstvenom sustavu je smanjen za dvije milijarde kuna. Ali zašto sam to spominjao? Zato zbog insinuacija, da ne kažem laži da su prikriveni dugovi u zdravstvenom sustavu. Ja i sad ovdje govorim. Ako je netko prikrivao dugove u zdravstvenom sustavu mora danas biti negdje drugdje i mora za to odgovarati. To je kazneno djelo prikrivati dugove u zdravstvenom sustavu. A vi ste se izvlačili zbog izostanka strategije razvoja zdravstvenog sustava. Ne vi osobno, nego ministar i Vlada zbog izostanka razvoja, odnosno vizije razvoja zdravstvenog sustava. Vi ste se uvijek uvijek osvrtali na nekakve dugove koji su bili prikriveni. I onda je došao, zato sam ja spomenuo "Clean start" koji je rekao bivša Vlada je u pravu jer je ostavila službene dokumente koji su ispravni i konstatirali smo zajedno da je ukupni dug 4 milijarde i 600. A znate koliki je danas? Preko 10 milijardi. Pa što mislite s kakvom vi lakoćom radite i s kakvom vi lakoćom ste u vladajućoj koaliciji kad govorite o zdravstvu a ne spominjete da je na sceni kolaps zdravstvenog sustava i razno razne prijetnje kao što sam spomenuo gospodina Golužu predsjednika Udruge hrvatskih bolnica. Poštovani zastupnik Boro Grubišić, replika. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Kolega Milinović, govorili ste o dugovima u zdravstvu7 i kolapsu zdravstva. Točno je da, kako ste nabrojili sve ove termine da kažem pregleda od ultrazvuka dojke, liste čekanja za operacije kukova, ultrazvuk srca itd. a usput se nabavilo toliko, jedina investicija je oni aparati, ona umjetna pluća kojih imamo sada u Hrvatskoj koliko ima Švedska, Finska i Engleska zajedno. Dakle, te tri države imaju toliko aparata koliko ima Hrvatska. Vrlo zanimljivo. Slovenija ima samo jedan i to u Ljubljani. Sjećam se i vaše rasprave na Odboru kada smo ministru ukazivali na to da za dopunsko osiguranje se ne smanjuje onih 130 kuna jer rekli ste ja osobno mogu platiti i oni koji imaju takvu plaću mogu platiti, zašto smanjujete sve na 70. Pa je zanimljiva ta tema socijal-demokratska mjera koja je najsiromašnijima podigla, dakle podigla dopunsko, iznos za dopunsko osiguranje za 10 kuna, sa 60 na 70, a onima koji mogu platiti spustila sa 130 na 70 kuna. I zaista je nejasno od kud takva upornost i od kuda upornost ministru Ostojiću za kojega sam osobno tražio od gospodina premijera ostavku, jer zaista rezultati u zdravstvu koje mora pokrivati ministar Linić stalnim stalnim pokrivanjem gubitaka koje nanosi, koji su u zdravstvu, pa onda ovaj master plan koji rade od Srba Francuzi ili Francuzi, Srbi ne znam ja tko to radi koji iznosi 200 tisuća eura. Dakle, da naši stručnjaci ne mogu napraviti master plan i neću reći da ne razumijem što je ali valjda postoji i hrvatski naziv za taj master plan, jel' reorganizaciju bolnica ili kako god hoćete. Možemo i tako razgovarati. Dakle, puno toga je upravo iz onog vašeg i mog resora zdravstva

onda se posluša neka dobra sugestija ili dobar prijedlog iz oporbe kakav je tada bio. Vi ste svjedoci na odboru da smo blagonaklono i uistinu otvorena srca sugerirali ministru da se pobuni, mi kao kolege. Mi kao kolege smo mu rekli dvije stvari. Ministre zdravlja, ne možeš dozvoliti ministru financija da govori da liječnici potkradaju državni proračun. Sjećate se kad sam ja rekao? Pa to da je u mojoj Vladi netko rekao kad sam ja bio, pa ja ne znam što bi. Ja to ne mogu prešutiti, da liječnici potkradaju državni proračun, liječnici koji su perjanica zajedno sa medicinskim sestrama i tehničarima hrvatskog zdravstva i u europskim i svjetskim razmjerima. Izostanak je svake investicije, naravno osim ono što smo spomenuli tih 30 ECMO uređaja, a 5, 5 ili 6 europskih zemalja svi zajedno nemaju 30 tih ECMO uređaja. Još jednom to je izostanak svake vizije razvoja zdravstvenog sustava. No međutim, Rajko Ostojić se u to vrijeme bavio nečim drugim. Najprije je išao za gradonačelnika, a ministarska pozicija mu je bila kao rezervna pozicija. I to nije dobro. Ministarska pozicija zahtijeva čovjeka, ja sam bio ministar, 24 sata dnevno te zahtijeva tamo. Kad kažem tamo to je u sustavu zdravstva. Kasnije su bili unutarstranački izbori pa je sa Bernardićem pokušao srušiti predsjednika stranke Milanovića. Dakle, on se bavio više politikom, a reći ću manje, neću reći da se baš ni malo nije bavio zdravstvom, ali to malo što se bavio zdravstvom bilo bi bolje da nije ni to.

postoji doista mnoštvo objektivnih problema sa kojima se ova Vlada nosi. Mislim da je ministar Linić rekao jednu vrlo važnu rečenicu. Meni se dobro urezala, a to je zapravo logika. 1,4 milijuna zaposlenih teško, u teškim uvjetima mogu isfinancirati 4 i pol milijuna korisnika korisnika zdravstvenog sustava. To je jednostavno, to je činjenica, od toga ne možemo pobjeći. Ja sam, ja dolazim sa jedne od županija i to većeg broja županija u kojima je broj umirovljenika veći od broja zaposlenih i to su stvarni problemi. Nastavio bih se na kolegu Rađenovića kada je rekao, mislim da je to i ministar naglasio nikako ovih 15, smanjenje 15 na 13% nisu uzroci kako vi kažete kolapsa zdravstvenog sustava. Ta mjera je bila poticaj gospodarstva. Ona nije uspjela ostvariti one rezultate koji su bili zamišljeni, ali je svakako bio poticaj to i pomoć gospodarstvenicima da s tim sredstvima makar sačuvaju radna mjesta ako već nisu mogli otvarati nova. Kolaps zdravstva prije svega vidimo u tome što su nužne reforme. Vi ovdje govorite o master planu, istina opet govorite to nekako s nekakvom lakoćom. Pazite, kad se rade planovi mora se poštivati određena objektivnost. Neću sad ulaziti u to da li bi naši stručnjaci bili objektivniji od stranih. Ja se slažem ima kod nas stručnjaka, ali pogledajte na primjeru i župana iz moje županije koji je u startu, ne vidiš uopće …/Govornik se ne razumije./… plan s takvom mržnjom, s takvom netolerancijom napao ne samo ministra nego nas saborske zastupnike i zastupnice iz onog kraja kao da je njemu sve poznato, on sve zna kako bi riješio reformu sustava. To vam govorim zato što kakav god bio master plan nekom se neće svidjeti, što je i prirodno, ali nedopustivo je da ljudi na ovaj način komuniciraju i na ovaj način vrijeđaju one koji drugačije misle. Što se tiče investicija, također vi niste spominjali kreditna zaduženja koja su pratila te investicije. Mi sad imamo slučaj da se trebaju platiti krediti. To netko isto mora platiti. Da li su oni vidljivi u ovom dugu u zdravstvu? To ne znam, ali sigurno su jedan dio sredstava koje treba …/Govornik

nekakav zajednički nacionalni, ja se to apsolutno slažem. Pa ja sam davao par intervjua gdje sam na neki način prizivao dogovor u teškoj situaciji. Kad je bio dogovor zapravo općenarodni možemo reći? Za vrijeme Domovinskog rata kad smo stvarali Hrvatsku državu. Pa i danas je država na neki način, nećemo je izgubiti ali na neki način je u krizi. Bilo bi dobro, ja se s vama slažem, i da je Vlada u velikim problemima ali postoji nekoordiniranost i ta nekoordiniranost ubija. Sad vi govorite o smanjenju troškova, a imamo samo u zdravstvenom sustavu i u školstvu 2500 novo zaposlenih. I to se vidi iz proračuna jer su materijalni izdaci povećani. Pa pogledajte sada odluku HZZO-a. Tko su glavni ljudi u zdravstvenom sustavu? Mislim glavni, glavni što se tiče politike zdravstvenog sustava. Ministar i direktor HZZO-a. Pa jeste vidjeli neki dan podatak HZZO je donio odluku o novom Pravilniku o određivanju cijene lijekova gdje je ograničio maržu na 1%. I danas ministar poništava taj pravilnik i vraća maržu na 8,5%. Pa to je nekoordiniranost ljudi moji koji ubija građane RH, koji govori da je ova Vlada neću reći nekompetentna ali nekoordinirana. Milanović ode u Australiju i ostavi Vladu prvoj potpredsjednici Vlade, ona ode u Čile. Pa mora Milanović lupiti, pa na kraju krajeva šakom o stol, kad sam ja vani nema nitko drugi odlaziti van. Otišao je bio i Grčić, bio je i ministar Linić u Bruxellesu, pa ali mora se znati tko je gazda u kući. A u ovoj Vladi se ne zna tko je gazda u kući. Imamo tri vlade, Vlada SDP-a, Vlada HNS-a, povremeno Vlada IDS-a i HSU se ponekad ovako javi. **Jerolimov, Ante (HDZ)** Hvala predsjedniče. Kolega Milinoviću evo napravili ste jedan dobar presjek stanja u zdravstvu i potkrijepili ste ih određenim dokumentima i brojkama i utvrdili ste da potezima ove Vlade sve pada što nije baš tako. Jer napomenut ću vas raste, kako ste i rekli, rokovi plaćanja u zdravstvu, raste nezaposlenost, raste javni dug, evo raste i doprinos u mirovinskom osiguranju, raste i PDV. Naime, kad je ova Vlada prije dvije godine podigla PDV sa 23 na 25% onda je to pravdala da će taj novac kroz smanjenje zdravstvenog doprinosa vratiti u sustav sa 15 na 13%. Pričalo se tad o nekakvom efektu plus kod gospodarstva i slično jel'. A danas vidimo da je taj efekat plus pretvoren u debeli efekat minus. I da ne kažem sve što su utvrdili što se ovakvom odlukom Vlade od prije dvije godine u kakvo stanje je dovedeno zdravstvo. Ali možemo utvrditi da smo dobro i prošli. Zašto? Zato što je u Planu 21 hrvatskim poslodavcima obećano smanjenje za 9% doprinosa i znamo onda gdje je sad taj plan, a znamo gdje bi bilo i zdravstvo da se sve to ostvarilo. I molim vas, nemojte ih kuditi da ne idu vani. Bolje da svi idu vani i da ništa više ne rade, s tim ćemo imati manju štetu i RH i svi njeni građani i da

negdje 310 tisuća nezaposlenih, danas ih ima gotovo 400 tisuća. A rekli su smanjenjem doprinosa mi ćemo to zaustaviti, gospodarstvo će krenuti, investicije će krenuti. Dakle, ništa od toga nije se pokazalo istinitim što govori da su u ovu avanturu ušli nepripremljeni bez ikakve analize što bi moglo do toga dovesti. I sad kad smo spomenuli odlazak, i vi ste spomenuli odlazak vanka kako bi vi dole rekli vanka, tamo Milanovića Hrvati u Sydneyu optužuju da su zbog njega morali napustiti Hrvatsku domovinu, zbog politike koju on

u Australiji zbog politike Zorana Milanovića. Nego zbog titoističke politike, zbog toga. Ali ono što treba napomenuti mladi danas idu zbog Milanovića, za to njega treba optuživati. 300 liječnika je otišlo vanka, zbog smanjenog doprinosa, zbog kolapsa zdravstvenog sustava, zbog rečenica kao što su: "Liječnici potkradaju državni proračun." Ja se neću umoriti govoriti o tome, to nije istina! Jer su kolege liječnici veliki obol dali ne samo danas već u Domovinskom ratu i državi. Hrvatsko zdravstvo je među 3, 4 najbolja u Europi. Zato je Milanović kriv, što imamo 400 zahtjeva liječnika da idu van iz Hrvatske. I zato dragi Hrvati u Australiji nije Milanović kriv za to što su vaši djedovi bježali tamo, to je kriv netko drugi, i tu je Milanović u pravu. On je kriv što sada mladi ljudi odlaze i što sada 300 liječnika je van Hrvatske i bježi iz Hrvatske.

jer kada su donosili Zakon u kojem je smanjivan zdravstveni doprinos za dva indeksna poena pogledajte zapisnik, pročitajte tu zapisnik sa te sjednice, tada je bila otprilike rečenica koju su rekli iz Kluba Laburista, spalit ćemo se na trgu Bana Jelačića što je čuo i ministar Linić ako smanjenje zdravstvenog doprinosa se otvori iti jedno radno mjesto. Ponudili smo se da budemo jedan palah jer smo znali da neće biti, znali smo strukturu privrede, znali smo da nema analiza jer nam nitko nije podastrio kojom logikom će to taj novac preliti u otvaranje radnih mjesta. Vi ste govorili i tad, što je tad bilo, to što smo mi govorili je bio čisti populizam, to je bio populizam, ovo nije danas populizam što oni rade. Rekli ste i više govornika je spomenulo Master plan da ne razumije što je to, Master plan je glavni plan, Master chef, chef kuhinje, glavni chef kuhinje, međutim ova kuhinja je kuhinja loših kuhara koji ne znaju što kuhaju. Ako je bio plan smanjiti 2%, rasteretiti privredu tad je trebalo reći na koji način će se zapošljavati ljudi i rekli su da će se povećati usprkos tome kvaliteta zdravstva, da će se smanjiti liste čekanja i da će zdravstvo biti efikasnije. Međutim, što se sad dogodilo, nije zaposlenih, nezaposlenih gotovo 400 tisuća, znači niti jedno radno mjesto, samo su se povećavala radna mjesta, Master plan je znači gotovo prije nego što je stao na noge. Master plan je floskula ministra zdravstva zdravstva koji zapravo obmanjuje narod jer Master plan ne govori8 ništa kao što ni njegova reforma ne govori ništa. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Darko Milinović. Pa gledajte, uistinu slažem se s vama i čitao sam ja stenograme sa sjednica i znam što smo govorili i vi i ja i kolega Lesar i svi iz HDZ-a, HDSSB-a i uistinu je to bio jedan populizam smanjiti doprinos sa 15, sa 13% opet kažem bez bilo kakve analize i to se danas pokazalo kao pogubno za hrvatsko zdravstvo. Danas u hrvatskom zdravstvu nažalost zbog još jedne epizode, zbog još jedne ja ne znam kako bi to rekao avanture uvođenje smjenskog rada u zdravstveni sustav je bio manji …, pa evo ja, moj primjer, pa ja svaki tjedan sam operirao u Gospićkoj bolnici otkad je uveden smjenski rad ne da neću nego ne mogu jer ne možeš sam operirati, ima 4 ginekologa, jedan ujutro, jedan popodne, jedan noć, jedan slobodno, kako ćeš operirati. I sada su i to rekli, ajmo to uvest smjenski rad pa ćemo vidjeti što će se desiti. Pa oni svako malo, malo, ajmo napraviti ovo pa ćemo se vidjeti što će se desiti, pa svaki put i stoga ajmo vidjeti što će se desiti, desi se katastrofa i onda salto morale, onda vraćajmo sve na staro. Ne samo da su smanjenje doprinosa nisu pomogli gospodarstvu već imamo gotovo 400 tisuća nezaposlenih, 80-90 tisuća nezaposlenih više nego 2012. godine a da ne spominjem realna brojka je negdje oko 450 nezaposlenih i negdje 80 tisuća njih radi a ne primaju plaću. Poštovani zastupnik Marijan Škvarić replika. **Škvarić, Marijan (HNS)** Hvala predsjedniče Sabora. Uvaženi kolega, vaša rasprava je bila tako jako nadahnuta da ste se onda i u tom nadahnuću i zanijeli i počeli ste dijeliti lekcije, evo recimo i premijeru i potpredsjednici Vlade sa izjavom koju ste nekoliko puta ponovili da nekoordiniranom aktivnošću državnih službi ide se u službene posjete i da su oni krivi za sve dubioze koje sad ima zdravstvo umjesto da se bave nekim drugim stvarima, nemojte se plašiti, ta ne koordinira aktivnost će sigurno doprinijeti mnoge dobre vijesti i svih segmenata međunarodne bilateralne suradnje, a što je trebalo da bude koordinirana aktivnost državnih službi pa onda premijer odlazi u zatvor nakon svih ovih dubioza koje su napravili u svom djelu. Hvala. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Darko Milinović. **Milinović, Darko (HDZ)** Kažete da je moja rasprava bila nadahnuta, a što ću takav sam? Hvala lijepo. Ovaj ma nisam ja dijelio lekcije, ja sam iznosio svoje mišljenje. Pa nije dijeljenje lekcije al ja mislim da to cijela hrvatska javnost vidi, ako premijer ode i ostavi kuću na čuvanje pa ne može taj kome je ostavio kuću na čuvanje isto otići van, ne znam u Chile. Jer nije to lekcija. Pa ja mislim da duboko u sebi i vi tako mislite, vi ne smijete to reći, ja smijem. Možda sam nekad i ja bio u vašoj poziciji, ali dakle ja mislim da to opterećuje, jednostavno da to opterećuje i onaj moral u Hrvatskoj i optimizam koji bi trebali imati svi. Spomenuo sam opet zadnji primjer Pravilnika oko lijekova. Danas je donesen jedan pravilnik, sutra ministar zdravlja Rajko Ostojić poništi taj pravilnik. Pa to je, ja sam rekao nekoliko primjera dokaza ne koordiniranosti. Pa evo doprinos će biti smanjen i to će biti nadomješteno povećanjem PDV-a. Pa ako danas podižemo doprinos onda smanjimo PDV, to bi bio utjecaj, to bi imalo utjecaja, tu bi smanjile se cijene, povećala se platežna moć, povećala osobna potrošnja, povećalo punjenje u proračun. dakle, samo se diže novi porez u smislu doprinosa za zdravstveno osiguranje a ovo drugo ostaje onako kako je bilo i prije. Dakle, nisam ja dijelio lekcije, ja razmišljam na način, čini mi se kako razmišlja većina ljudi u RH ali na kraju krajeva to govore i ankete. Stalni je pad potpore ovoj Vladi, pa nitko sretniji ni od mene da je ova Vlada uspješna da smo izašli iz gospodarske krize, da ne spominjemo što je bilo, treće, prve, devete ili 91.i da danas govorimo, ja bih najsretniji bio da danas govorimo je li gospodarski rast mogao biti, ne 3% nego 4%. **Leko, Josip (SDP)** Hvala u trendu ste, pola oprosta odmah kod priznanja. Poštovani zastupnik Petar Baranović replika. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Uvaženi kolega Milinoviću, nisam se imao namjeru javljati na ovu temu, naravno da kao i ostali kolege nisam sretan zbog činjenice da Vlada mora dizati doprinos i nisam imao namjeru generalno ulaziti u replike cijeneći jedan dan koji je za sve vaše, a ima među vama poštenih ljudi vrlo vjerojatno neugodan i težak nakon jučerašnjeg. Međutim, moram vam reći da ste me fascinirali. Naime, danas sam vas sreo drugi puta, sada u sabornici in vivo, a jutros u novinama i imate prilično motiva i energije docirati, dijeliti lekcije. Neću govoriti u ovoj replici niti o tome zbog čega je ova Vlada u situaciji da mora dizati doprinose stvarno, neću govoriti ni o Titu ni o partiji ni o bivšim partijskim sekretarima … omladinskim rukovodiocima i … trkačima štafete, koje su nosili tom istom ratnom zločincu, samo ću se referirati na jednu stvar. Spomenuli ste o premijeru Milanoviću kako je zapravo vaša zamolba Hrvatima u Australiji da ga zadrže tamo, da ga ne tjeraju iz Australije jer mogao bi se ne daj Bože vratiti ranije u Hrvatsku. Zoran Milanović je premijer koji nema jednostavnu ulogu, ima svoje vrline i svoje mane, nikoga ne idealizira, ali moj komentar je samo jedan. Sreća i Bog za ovu državu da nije izašla iz … HZD-a jer vi ste poznati po projektiranju kvalitetnih, poštenih, uspješnih premijera ove zemlje. Hvala lijepa. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Darko Milinović. **Milinović, Darko (HDZ)** Pa malo ste se prevarili. Upravo je današnji premijer projekt iznikao iz kadrovske politike HDZ-a, to svi dobro znamo. Sjetimo se gdje je počeo raditi i tko ga je tamo doveo. Rekli ste da prizivam da se ne vrati. Daj Bože da se vrati zdrav i što kasnije. Zdrav i što kasnije jer ja mislim da već njegovim povratom Vlada na sljedećoj sjednici će donesti ponovo nekakav zakon koji će omalovažiti ove koji danas teško rade, omalovažiti socijalne partnere, omalovažiti radnike, itd., liječnike, sestre medicinske, tehničare, itd., itd. Nije jučerašnji dan, ne bojim se ja jučerašnjeg dana jer da se bojim ne bih govorio u ime kluba, a ne bi ni bio ovako nadahnut kako ste vi rekli da ste fascinirani mojom raspravom i evo drago mi je da sam i vas fascinirao. Nije to težak dan za HDZ. 2001. je bio 2001. je bio težak dan, mi smo izgubili parlamentarne izbore, izgubili predsjedniče izbore i ostali smo bez svog utemeljitelja i prvog predsjednika Hrvatske države, doktora Franje Tuđmana. folklornih smo imali 4, 5% po svim anketama i gle čuda, 2003. pobijedili na parlamentarnim izborima. Ovo je ujedinilo HDZ, dalo novu snagu i pobijedit ćemo na Euro izborima. E sad, ako vi iz HNS-a budete išli sa SDP-om, ajde onda ćete se moći uvući uz kut SDP-a i reći, evo nismo uspjeli. Ali probajte izaći sami, probajte izaći sami pa da vidimo vašu političku snagu, a moj govor će uvijek biti nadahnut. I kad dođem u Šibenik, kada budu kada budu izbori za EU parlament i tamo ću sa jednakom snagom govoriti jer pogledajte što je HDZ-ova Vlada napravila… **Leko, Josip (SDP)** Hvala. Hvala lijepa na najavama. A idemo dalje u raspravu po klubovima zastupnika. Na redu je Klub Nezavisnih, poštovani zastupnik Ivan Grubišić. Nema ga. Damir Kajin, drugi dio. Ivan Grubišić gubi pravo govoriti o ovoj temi. Damir (Nezavisni)** Poštovani gospodine predsjedniče, ministre, uvažena gospodo zastupnici. Idem lijepo redom. Da, s obzirom na deficit opće države, citiram, da prelazi granicu od 3%, a dug 60% bruto domaćeg proizvoda, znači pokrenuta je od strane Europske komisije krajem siječnja 2014. godine korektivna procedura prekomjernog deficita. Jedna od mjera sada Vlade je ovo o čemu smo danas počeli razgovarati, da se povećava opća stopa doprinosa za zdravstvo, sa 13 na 15%. Znači, što možemo isto tako zaključiti, što proizlazi iz ovoga rebalansa? U jednoj rečenici, rasta bruto društvenog proizvoda ni 2014. neće biti, a bojim se da ga neće biti niti 2015. Najhrabrija mjera ove Vlade, čak smjelo hrabra bilo je ispuštanje zdravstvenog doprinosa sa 15% na 13%. Koliko košta, pod navodnicima, ovaj zakon? U ocjeni sredstava se doslovce kaže, citiram, da s obzirom da stvari pad bruto društvenog proizvoda nije u skladu s projekcijama na kojima se temeljio državne proračun RH za 2014. te da je u tijeku postupka izmjena i dopuna državnog proračuna, itd., ovim će se 2014. godine osigurati milijardu i 600 milijuna kuna i 2,4 milijarde kuna u svim idućim godinama. No činjenica je isto tako da se 2012., 2013. gospodarstvu ostavilo samo po tom osnovu negdje oko 4 milijarde kuna. Više se normalno ili veću korist su imali veliki gospodarski sustavi, manji korist od ove mjere imale su male tvrtke, ali ne može se reći da svi nisu osjetili pozitivnu namjeru Da li je to donijelo rast? Nije to donijelo rast. Da li će novi teret donijeti rast? Sigurno ne. Što je jedino možda dobro? Što će se preraspodjelom prihoda na prihodovnoj strani proračuna iduće godine, pardon, ne iduće nego ove godine Hrvatska de facto zadužiti za 7 milijardi kuna no što je to bila namjera u onom izvornom proračunu proračunu za 2014.godinu, znači to je jedino dobro. Sve drugo bio bi jasno i to treba reći, udar na zaposlenike, prije svega u javnom sektoru, a možda i na umirovljenike. Ovako što god netko govorio javni sektor ovom mjerom biti će pošteđen,a privatni će još jednom morati podmetnuti leđa da se Hrvatska pokrene. Neko si postavlja pitanje kako će se pokrenuti ako se stalno teret baca na tu istu privredu ili gospodarstvo, to je bit. Od početka krize Hrvatska je ostala, znači to je 2008.godina, bez 280 radnih mjesta. I gdje je ostala bez tih radnih mjesta? Ostala je u jasno realnom sektoru, dok je u javnom došlo do povećanja broja za možda 20, a možda i 30 tisuća. I tu je gospodin Milinović u pravu kada kaže da je samo u zdravstvu odnosno školstvu tijekom 2013.godine dodatno zaposleno ne 2500 nego negdje 2600 osoba. Znači ovih 20 do 30 tisuća ljudi našlo je zaposlenje u trenucima kada smo izgubili 280 tisuća u zdravstvu, u školstvu, lokalnoj samoupravi, u javnim poduzećima, u komunalnim službama Mi imamo de facto danas situaciju da nitko ne traži radno mjesto kod nekog malo privatnika kod nekog malog obrtnika koji drže jasno Hrvatsku, svi traže da se zaposle u kojima u ovom trenutku u Hrvatskoj ako gledamo i lokalnu samoupravu i državu radi negdje oko 350 tisuća ljudi, jasno s javnim poduzećima i komunalnim službama. Dok ne bude obrnuto toga smo svi svjesni, sreće jednostavno neće biti. Bez ovog zakona trebalo bi de facto rezati plaća u "nadgradnji", a to je to je proračunskim korisnicima za cca 10%. Znači još jedanput ću reći, teret je prebačen na gospodarstvo i to treba reći direktno bez ikakvog okolišanja a na takav ili sličan način govorio je i gospodin ministar. Konačno, u nadgradnji 2014.godine negdje oko 100 tisuća ljudi više zaposleno no što je u nadgradnji u ovoj zemlji radilo 1990.godine lokalnu samoupravu, državu, komunalnu službe itd. u ovom trenutku košta negdje oko 15 milijardi kuna godišnje i to treba reći. Znači treba racionalizirati nadgradnju bilo da je riječ o ministarstvima, bilo da je riječ o lokalnoj samoupravi, bilo da je riječ o agencijama, bilo da je riječ o komunalnim službama, bilo da je riječ o javnim poduzećima, gospodarske, obrtničke komore, bilo da je riječ o turističkim zajednicama. Imam dojam da se ovdje isto radi jedan manevar, ne znam, zapravo znam tko stoji iza toga gdje neki žele smijeniti aktualnu direktoricu. Zašto? Jer im ne dopušta izvlačenje novaca kroz intelektualne usluge i mislim da taj "mobing" trebalo bi zaustaviti. Treba isto tako razmišljati o smanjivanju parafiskalnih nameta. Državni proračun recimo pred dvije godine, kada 2012.ili 2013.bio je ne 2012. 119 milijardi kuna, lokalna samouprave te godine negdje uprihodovala 22 milijarde kuna. država je izmuzena. Jučer smo svjedoci jedne takve presude koja je išla u tom pravcu, gotovo bih se usudio reći da ta presuda je meni na jednom trenutku izgledala kao da si je sam sebi pisao HDZ. SDP je kažnjen sa 5 milijuna kuna zbog kašnjenja u predaju onog revizorskog izvješća za 24 sata, 5 milijuna kuna, a ovdje je netko izmuzao ne znam koliko desetina milijuna kuna i kažnjen je sa 5 milijuna kuna. pa gdje je ta pravda? Mislim to čovjek jednostavno ne može pojmiti ove relacije, ali dobro idemo dalje pa ćemo vidjeti dokle će tome biti tako, ali mislim da bi se o tome moglo progovoriti. Sve u svemu, da gospodo, prilike sigurno nisu dobre. Gospodin Milinović je spominjao pad BDP-a to je točno, pada i industrijska proizvodnja, broj zaposlenih u industriji kontinuirano pada od 2008.godine. U prošloj godini bilo je 4,8% manje zaposlenih u odnosu na prethodnu godinu, okvirno 26% manje zaposlenih u industriji nego 2008.godine. I siguran sam da ovaj zakon tome neće doprinijeti, iako sam svjestan činjenice da u protivnom Vlada ima samo jedan mehanizam kako naprosto iskorigirati tu rashodovnu i prihodovnu stranu, a to je radikalno intervenirati u same plaće, možda i do 10%. Kome, gdje? U javnom servisu. Sve u svemu jedna jedna ozbiljna gospodarska mjera koja će sigurno Hrvatsku ostaviti ja bih rekao bez rasta i zato doista slažem se treba staviti glave skupa i vidjeti što je moguće učiniti jer prilike pred nama mogu biti prije teže nego bolje. Hvala lijepa poštovani zastupniče. Imamo nekoliko replika. Prva replika poštovanog zastupnika Branka Hrga. Izvolite. **Hrg, Branko (HSS)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Kolega Kajin neki dan sam čuo od jednog mudrog čovjeka jednu rečenicu koju je rekao nismo mi toliko siromašni koliko smo neorganizirani. I ovo što ste vi danas govorili u principu samo dokazuje to. Rekli ste da je jedna od najhrabrijih mjera ove Vlade bila smanjenje doprinosa za zdravstvo. A da li je danas vrijeme samo za hrabrost ili je možda danas ipak više vrijeme za mudrost i realnost i znanje? Mislim da je ovo drugo. iz ove sabornice da je često puta upravo branjeno povećanje PDV-a smanjenjem stope na zdravstveno osiguranje i da su od toga imali koristi privatni poduzetnici koji su potom optuženi od Vladinih naravno struktura da su dobili smanjenje doprinosa a nisu pokrenuli Hrvatsku. razumijem kako sada mislite vi da će oni pokrenuti ako nemaju ozračja poduzetničkog kako je stvorena jedna stvarno loša klima u društvu, posebno u poduzetništvu i ako se poduzetnike stalno praktički da moraju mijenjati svoje planove u hodu u godini ako se mijenjaju porezni zakoni kao što je recimo primjer bio izmjene poreznog zakona vezanog na PDV na turizam.

Ne znam, mislim da se na krivu adresu obraćate gospodine zastupniče, mislim da isto mislimo. Da, vrijeme je za mudrost, vrijeme je za hrabrost, vrijeme je za smjelost, vrijeme je za odlučnost, ali je činjenica isto tako, to nitko ne može osporiti da ovih 2% doprinosa na zdravstvo u dvije godine znači da je pod navodnicima hrvatsko gospodarstvo bilo rasterećeno sa 5 milijardi kuna i da su to neki osjetili. Osjetili su to prije svega veliki gospodarski sustav, daleko manje oni mali koji nose i drže Hrvatsku a imaju recimo 2, 3 ili 4 zaposlena. Ali bez obzira na sve i oni su to osjetili i to ne može nitko jednostavno osporiti. Kao što su svi oni osjetili i ovo drpanje, otimačinu iz javnih, gospodarskih sustava i trpanje u privatne džepove. I to ćemo sigurno još dugo, dugo vremena osjećati i mi ovdje a pogotovo oni koji žive od svog rada ili koji nisu u prigodi računati na skoro zaposlenje ili kakve takve pristojne mirovine. Hvala lijepa. Poštovani zastupnik potpredsjednik Doma, Željko Reiner, replika. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Pa uvaženi zastupniče vi ste naveli razne brojke i puno ste govorili, međutim, poglavito ste govorili o to je pojam koji ste vi rekli i u kojem se povećano zapošljavalo što stoji. Vi ste to argumentirali sa brojkama, kako je u Vladinim agencijama povećan broj zaposlenih u različitim Vladinim poduzećima itd., u turističkim zajednicama i sve. Međutim, to nema veze sa ovom temom. Nažalost, mi imamo premalo i liječnika i sestara u bolnicama, ne previše, premalo. A mi zapravo govorimo o tome da se smatralo i iskazivalo kao jedna od najbitnijih gospodarskih mjera Vlade smanjenje doprinosa za zdravstvo a sada se to podiže. Znači radi se o mjeri koja je bila potpuno promašena. Kažete da je bila smjelo hrabra ta mjera. Pa je li onda ovo sada kukavička mjera? Ma ja tvrdim da niti je ona bila smjelo hrabra niti je ovo kukavička mjera. Radi se naprosto o jednom lutanju i nesnalaženju. I nije točno nažalost da je to gospodarstvo osjetilo, nije osjetilo. Da je osjetilo imali bismo više zaposlenih a ne tako strašno veliki broj većih nezaposlenih. Prema tome, nije problem u tome, problem je što je to oduzelo 5 milijardi zdravstvu, sada će mu se hvala Bogu vratiti. Međutim to samo pokazuje jedno nesnalaženje, jedno lutanje i nešto što sigurno nije dobro kada govorimo o viziji bilo gospodarstva, bilo zdravstva. Neću govoriti o problemu da će to zahtijevati donošenje seta novih zakona odnosno izmjene nekih drugih zakona koji su vezani uz to. A kažete da to sprječava da se smanje plaće, nije točno jer sljedeći zakon koji mi moramo donijeti je Zakon o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža. **Leko, Josip (SDP)** Odgovor na repliku poštovani zastupnik Damir Kajin. Da se razumijemo, ja jednostavno ne branim povećanje bilo kakvog dodatnog opterećenja bilo građana, bilo gospodarstva. Ali da ova mjera se ne donosi sigurno bi došlo do znatnijeg smanjenja plaća u državnoj nadgradnji odnosno kod ljudi koji su na ovom državnom proračunu teškom 130 milijardi kuna i u to me sigurno nitko ne može razuvjeriti. Ja tvrdim i to da ako ste vi gospodarstvu pod navodnicima ostavili tih 5 milijardi kuna da je to gospodarstvo moralo osjetiti. Okolnosti i prilike su naprosto takve da se Hrvatska u tih zadnjih dvije godine nije pokrenula i da naprosto nastavljamo te trendove pada od 2008. godine kada je bruto društveni proizvod pao čak 6,9% ali to sada ne ekskulpira recimo ovu vlast. Osjetilo je hrvatsko gospodarstvo, hrvatski građani, hrvatski težaci, svi oni koji žive od svojih 10 prstiju i ovu pljačku, kao što je i mene isto tako fasciniralo jučer broj knjižica koje su pojedinci čuvali u sefovima tirolskih To da čovjek jednostavno ne može vjerovati i da ne može doći k sebi. Ali zašto se reflektiram na to, zato jer vidim da ako postoji jedna dobra suradnja austrijskih, lihtenštajnskih, talijanskih ili njemačkih vlasti sa Državnim odvjetništvom ili Ministarstvom financija može se hrvatskoj javnosti predočiti još puno sličnih stvari i možda bi se kroz takvu jednu formu ako bi došlo do povrata sredstava u zemlju, zemlja mogla polako polako blago početi i oporavljati. Ako ne drugačije, a barem u onom … smislu. Kolega Kajin, iako ne postoji namjera da spominjemo jučerašnje događaje, a vi ste ipak uspjeli to spomenuti. Naime kada su radnici, seljaci, učitelji, profesori, doktori zapravo izgubljeni upravo u sadašnjem trenutku, kada naša djeca kada im je ukradena budućnost a braniteljima prošlost, vi ste govorili o zapošljavanju ili novom zapošljavanju u državnim i javnim službama, prije svega u državnim, od 30 000 ljudi. Naravno da iznosi koji se pri tome daju za plaće kada se zaposli 30 000 novih jednostavno moraju biti smanjeni. veći je djeljenik, broj na koji se dijeli, ali svaka nova vlast zapošljava svoje ljude po podobnosti. Pa vi znate i sami koliko je zaposleno u ove dvije godine u državnim službama ljudi i zbog toga ovo ide tako kako ide. I istovremeno u industriji je izgubljeno kao što ste sami rekli

namjere, a očito ne postoje ili postoji bojazan ili strah za duboke strukturne promjene u ovom društvu, za smanjivanje i preustroj i administracije i administrativno-upravnih jedinica u Republici Hrvatskoj i eventualno smanjivanje broja lokalnih jedinica u samoupravi. Kako mislite uopće smanjiti broj administracije u Hrvatskoj kako bismo upravo imali drugačije tendencije od onih o kojima ste vi govorili. **Leko, Josip (SDP)** Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Damir Kajin. **Kajin, 26% radnih mjesta izgubljeno je u industriji od početka krize 2008. godine na ovamo ili to je negdje oko 280 000 ljudi. U isto vrijeme, govorim o toj nadgradnji, bilo da je riječ o lokalnoj samoupravi, bilo da je riječ o komunalnim službama, agencijama, ministarstvima i javnim poduzećima, nije bitno, gospodarskim, obrtničkim komorama ili turističkim zajednicama, zaposleno je isto tako u tom periodu blizu 30 000 ljudi. 30 000 ljudi u ovih 6-7 godina krize državu, lokalnu samoupravu, nije bitno, građane košta oko 3 milijarde kuna. Mi danas gospodo imamo i 100 000 više ljudi zaposlenih u nadgradnji no što smo imali godine '90. To je naprosto "cijena" je naprosto "cijena" države, iako sigurno može biti puno više racionalnosti no što je to slučaj danas i prije ili kasnije, možda ne do kraja mandata ove vlasti, neke buduće, nakon 2015. godine morat će se puno toga preispitivati jer tako više dalje naprosto neće ići. Rekoh danas samo za tih 100 000 ljudi treba osigurati negdje oko 15 milijardi kuna, onoliko koliko iznosi deficit ili koliko će iznositi deficit recimo Republike Hrvatske za ovu godinu. godinu. Ako to množimo sa 5-6 godina de facto svakih 5 godina samo na taj dodatno zaposlen broj ljudi treba osigurati jedan cijeli državni proračun. Jedna Hrvatska to više sebi ne može dozvoliti, dopustiti. A tko će snositi tu cijenu odnosno teret promjena, to ćemo možda vidjeti tek za godinu ili dvije dana. Hvala lijepa. Na redu je Klub zastupnika Hrvatskih laburista u Hrvatskom saboru i poštovani zastupnik Dragutin Lesar. Poštovani gospodine predsjedniče, kolege i kolegice. Prvo želim reći da me malo začudilo što kolege iz HDZ-a, što im izostanak premijera iz Hrvatske i druge prve potpredsjednice Vlade toliko smeta, njihovi spin doktori su ostali u Hrvatskoj, sada bar svaku večer nacija u dnevnicima televizija ima prilike čuti i vidjeti što premijer misli o svemu. Kad je bio u Hrvatskoj manje smo te prilike imali pa je možda i u tome nešto dobro. Kada je na dnevnom redu bilo rasprava i usvajanje prijedloga da se zdravstveni doprinos smanji na 13% bili smo protiv toga. Argumentirali smo to i argumentima da Hrvatski sabor po našem mišljenju mora učinit sve da sačuva javno zdravstvo kao najveću vrijednost društvene pravednosti koju Hrvatska ima. Upozoravali smo da se radi o nasrtaju i na zdravstveni i na obrazovni i na mirovinski sustav, a da je iza toga pozadina uništavanja tih javnih sustava kako bi se otvarali prostori samo za privatnu inicijativu i da i u tom prijedlogu Hrvatska robuje dogmi svjetske trojke koja zagovara da i u tim sektorima dođe do privatizacije, a jedan od načina je i to je uvijek prvi korak, da se smanjuju doprinosi kako bi se smanjivao obim i kvaliteta tih javnih resursa. Naravno da smo bili redovito opet optuženi za populizam i da ništa ne razumijemo. U obrazloženju ovog prijedloga zakona Vlada je napisala kako mjera smanjenja zdravstvenog doprinosa nije polučila očekivane očekivane rezultate, odnosno nije dovela do povećanja bruto domaćeg proizvoda i povećanja zaposlenosti, odnosno smanjenja nezaposlenosti, a istodobno je prouzročila očekivane manje prihode u proračunu za 2012. i 2013. Slažem se sa ovim dijelom da ta mjera nije polučila očekivane rezultate u gospodarskoj sferi, a niti se je moglo očekivati da će ona polučiti neke veće rezultate jer je ona davala efekat samo kod velikih gospodarskih subjekata, a to su oni koji mahom su u stranom vlasništvu i koji nakon poslovne godine svoju dobit iznose iz Hrvatske, ne reinvestiraju u Hrvatskoj. I oni su zapravo tim potezom samo dobili mogućnost da uvećaju svoju dobit koju na kraju godine iznose iz Hrvatske. Malim i srednjim poduzetnicima ukupni iznos I danas se je spominjalo, govorilo, a u zadnje vrijeme prečesto zamagljujemo istinu pa najavljujemo spas zdravstva master planom kako bi ljudi što manje razumjeli, onda outsourcingom kako bi ljudi još manje razumjeli, pa onda fleksibilizacijom tržišta rada. I svim tim izrazima, stranim izrazima nastojimo zamagliti istinu umjesto da kažemo da je master plan mjera koja će dovesti do zatvaranja dijela bolnica, ukidanja pojedinih službi, zavoda ili odjela u bolnicama, da je outsourcing izmještanje, izdvajanje zaposlenih iz javnog sektora u privatni sektor pa vraćanje u državne poslove, da je fleksibilizacija smanjivanja prava zaposlenih. I kada tako progovorimo onda će ljudi jasnije razumjeti o čemu se radi. zdravstvenom i javnom zdravstvenom sustavu onda bi moram ponovno to spomenuti, morati skinuti neke magle. I meni je drago da je i ministar u svom uvodu ili jednoj replici spomenuo suštinu problema. Hrvatska po zakonu, propisima ima dvije kategorije onih koji imaju pravo iz zdravstvenog osiguranja. To su osiguranici, oni koji plaćaju zdravstveni doprinos i osigurane osobe koje nužno ne plaćaju zdravstveni doprinos, ali prema zakonima imaju sva prava iz zdravstvenog osiguranja. i 400 tisuća osiguranika, okvirna brojka koja se mijenja, plaća 13 odnosno sada 15% doprinosa, a po mojim podacima i tu se razlikujem podacima od ministra Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje u ovom trenutku ima 4 milijuna i 200 tisuća osiguranih osoba. Ministar je rekao 4 milijuna 400 ako sam dobro zapamtio. I tu počinje problem. Donosimo zakone i propise kojima dajemo pravo na zdravstveno osiguranje onima koji ne plaćaju doprinos i na kraju tvrdimo da je zdravstveni sustav u gubitku i da to više nije održivo. I svaki puta kada je nekim propisom nekome dajemo nekakvo pravo iz zdravstvenog osiguranja zaboravljamo na dvije bitne stvari. Da tada moramo napraviti a) da će država iz državnog proračuna za njih plaćati doprinos ili b) da je to trošak državnog proračuna koji se namiruje na način kada osigurana osoba ostvari trošak iz zdravstvenog osiguranja Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje šalje fakturu državi i ona mora taj trošak kojega kojega je osigurana osoba ostvarila platiti. I tek onda govorimo o čistim odnosima u javnom zdravstvenom osiguranju. osiguranju. A nikada do sada država nije ni dobivala ni plaćala fakture za osigurane osobe kojih je 4 milijuna i 200. I naravno da milijun i 400 ljudi sa 15% doprinosa ne može napuniti kasu zdravstvenog osiguranja ako svaki puta širimo broj korisnika ili njihova prava. Ako smo toliko neodgovorni da nismo svjesni toga da to ide na teret tih sredstava a ne preuzimamo obavezu plaćanja iz državnog proračuna onda ne smijemo govoriti da je zdravstveni sustav u gubitku, nego da je Hrvatski sabor prihvaćajući takve zakone na uštrb solidarnosti u zdravstvenom osiguranju dao prava koja ne pokriva i nije zdravstveni sustav u gubitku. To su troškovi osiguranih osoba koje je Hrvatski zavod po sili zakona morao platiti iz sredstava doprinosa i to je jedina istina. A samo dva načina vidim. Ponavljam ili država za njih plaća doprinos ili plaća fakture troškova koji su stvoreni i nema treće i nema naprosto treće. Povećanje doprinosa za razliku od ministra mislim da neće osjetiti ili u najvećem dijelu neće osjetiti poslodavci nego zaposleni naročito zbog ugovora o bruto plaći, ali ne samo ugovora nego i definicije plaće po hrvatskim zakonima koja je uvijek definirana kao bruto. I oni će vidjet ćete u privatnom sektoru ovih 2% prenijeti na način da smanje bruto osnovicu i na kraju mjeseca će imati nula, niti povećanje, niti smanjenje. I uvijek se to tako događa kada se smanjuju ili povećavaju doprinosi. U tom kontekstu napada na javni zdravstveni sustav treba promatrati i prijedlog Međunarodnog monetarnog fonda prije nekoliko dana koji su Vladi i ministru Liniću poručili pazite sad da umjesto povećanja zdravstvenog doprinosa Hrvatska mora ukinuti porezne olakšice za reinvestiranu dobit. Dakle, ukinuti poreznu olakšicu onima koji u Hrvatskoj investiraju, reinvestiraju svoju dobit, a ne kroz doprinos. Kakva je to poruka? Što iza toga stoji? Želja da hrvatski oni koji investiraju u Hrvatskoj neće imati porezne olakšice kako bi bili više valjda ovisni o kapitalu iza kojega stoji MMF. I ta preporuka MMF-a u Hrvatskoj je prošla bez ikakve rasprave i osude. Pa kakva je to poruka? Kakav je to prijedlog? Zašto šutimo na to? Kakve su to preporuke? Kažnjavajte one koji reinvestiraju u Hrvatsku. Za Boga miloga! Naravno, oni predlažu smanjenje doprinosa na 11%, ne vraćanje na 15%, zdravstvenog doprinosa. I na kraju valjda 5%. Treba ograditi javno zdravstvo, otvoriti privatnoj inicijativi ne samo za pružanje zdravstvenih usluga nego i za privatno zdravstveno osiguranje. To je cilj. Iza svega ovoga stoji samo to. Osloboditi tržište od otprilike 10 do 12 milijardi kuna za privatno zdravstveno osiguranje. A bankari u Hrvatskoj već se pripremaju i za tu operaciju. Osigurane osobe, 33 kategorije, 4 milijuna 200 tisuća i kako njihov broj raste kada i ne mijenjamo zakone. Nezaposleni, povećanjem broja nezaposlenih povećava se broj osiguranih osoba koje po zakonu određeno vrijeme imaju pravo na zdravstvenu zaštitu. I svaki novo nezaposleni je teret ovdje u zdravstvenom osiguranju i kažemo zdravstvo je u gubitku. Oslobađanje poslodavaca od doprinosa po različitim mjerama aktivne politike zapošljavanja. Svaki puta kada kroz zakon ili resorni ministar kroz aktivne mjere aktivne politike zapošljavanja vrši oslobađanje plaćanja doprinosa otvaramo Pandorinu kutiju i stvaramo gubitke u zdravstvenom osiguranju. Toga tad nismo svjesni ili o tome uopće ne govorimo jer očekujemo da onih milijun i 400 kojih plaća zdravstveni doprinos mora s tim doprinosom pokrivati i ovih 4 milijuna 200 koji su osigurane osobe. Nadalje, koristim prisutnost ministra da upozori još na jednu nepravdu koju smo napravili prema radnicima zakonima. A aktualna je opet zbog velikog broja radnika koji rade, a ne primaju plaću. Prilikom kašnjenja isplate plaća 2, 3, 4 mjeseca u siječnju ili veljači poslodavac isplati 3 ili 4 ili 5 zaostalih plaća u jednom mjesecu i tada se dogodi da mora obračunati porez na ukupni iznos tih plaća iako se ne radi o jednoj plaći nego pet plaća i radnici dođu u porezni razred od 25 ili čak 40%. Da bi ostvarili pravo povrata trebaju čekati otprilike godinu i pol dana, kraj isteka godine, podnošenje porezne prijave i onda negdje u lipnju eventualno dobije previše plaćeni porez. Radi se o ljudima koji su 6, 5 ili 4 mjeseca bili bez plaće i uspjeli doći do svoje plaće i takvim ih povećanim porezom kažnjavamo i upućujemo da godinu i pol dana čekaju da im država vrati taj porez. Ministre, apeliram na vas, a sitna intervencija u zakonu je potrebna, da kada se radi o isplati više plaća u jednom mjesecu da se obračun poreza prema poreznim razredima radi za svaku plaću pojedinačno. Kako bi izbjegli ovu situaciju da ovi jadnici koji su radili mjesecima bez plaće budu kažnjeni zbog propusta svog poslodavca. I završavam sljedećim, nastavak nasrtaja na javno zdravstvo biti će i ubuduće. Pritisci i na Vladu i Sabor biti će i ubuduće i oni će sve više jačati. Ne zbog toga što oni smatraju da se to može napraviti nego su to njihovi interesi. Dogma svjetske trojke nametnuta većini zemalja u Europi, kao i ona dogma o 3% deficita državnog proračuna za kojega svi smatraju da je produkt velikih izračuna. A 3% deficita državnog proračuna izmislilo je dvoje savjetnika tadašnjeg francuskog predsjednika Mitterranda koji je pozvao njih, veli svaki dan imam nasrtaje ministara, traže više novaca, dajte izmislite nešto da ih mogu otjerati. I onda su se oni povukli i nakon sat vremena došli predsjedniku i rekli 3%. Sad su progovorili kako su došli do 3%. 1% premalo, 2% bi bilo optimalno, ali je problem Mitterrand je već tada imao deficit 2,6% pa smo to zaokružili na 3%. I tako je nastala dogma 3% deficita državnog proračuna. Bez ikakve analitike, računice i dokaza da je to realna mjera I ti isti ekonomisti, savjetnici tadašnji predsjednika Mitterranda danas su rekli sljedeće, 3% deficita državnog proračuna održivo je, razumno i prihvatljivo samo ako je rast BDP-a 5%. Tada ono ima opravdanje. Robujemo dogmama koje nikad u sebi nemaju ekonomsku analizu, računicu i dokaze da daju pozitivne učinke. Ako se ne odupremo dalje svemu tome vidjet ćete zahtjev, zdravstveni doprinos 11% pa 8% pa 5% i zahtjev za liberalizaciju zdravstvenog osiguranja u privatnim rukama. Zahvaljujem. Sada prelazimo na replike. Prvi se prijavio Igor Rađenović. Izvolite. **Rađenović, Igor (SDP)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Sa pažnjom sam slušao gospodina Lesara, ne znam koliko je točna ova priča oko savjetnika Mitterrandovih i 2,6% ali izgleda da su otprilike ekonomski razmišljali kao naš kolega Milinović, tako sve od oka i otprilike razbacivali se brojkama. Neću se umoriti, imao sam i prethodnih replika pa ću ponoviti, vi ste sami rekli da smanjenje dakle doprinosa na zdravstveno osiguranje je ujedno i smanjenje zdravstvenog budžeta i da je to kako ste rekli nasrtaj i to ne samo na zdravstveni nego i na mirovinski i na obrazovni sustav itd. Tome naprosto nije tako. Visinu zdravstvenog budžeta kao i mirovinskog kao i svih drugih određujemo donošenjem proračuna. Naravno da je temeljni osnovni prihod zdravstvenog osiguranja zdravstveni doprinos ali dobar dio se i akumulira iz proračuna. Pa tako primjerice kod mirovina mi imamo iznos za mirovine ako se ne varam rashod, trošak mirovine 36 milijuna. Od toga se doprinosima prikupi nekih 19 milijardi a 17 milijardi, ponavljam 17 milijardi je potrebno nadoknaditi iz proračuna. To nije jednostavna zadaća nikome a osobito ministru financija. To je milijardu i pol kuna mjesečno, to je 500 milijuna kuna dnevno, pardon, 50 milijuna kuna dnevno koliko je potrebno za funkcioniranje mirovinskog sustava, i subotom i nedjeljom svaki dan treba naći 50 milijuna kuna, nije jednostavno. I rekoh i prije, ta tri ozbiljna okidača državnog deficita, dakle kamate na javni dug, približile su se ili praktički gotovo da su jednostavne našem deficitu. Mirovinski sustav sad sam obrazložio zašto i zdravstvo su tri osnovna okidača i nadam se da ćemo i barem na ovom trećem zdravstvenom sustavu dugoročne mirovine, očigledno ne moramo riješiti, bit će okidač deficita, dugoročno ne možemo riješiti kamate i one će biti okidač deficita ali zdravstvo možemo i moramo riješiti tako da ona ne bude noviji okidač deficita i nadam se da kao što rekoh i kolegi Milinoviću u njegovoj raspravi da ćemo kod rasprave oko Master plana, bolnica i novog racionalnijeg sustava zdravstva pronaći političku odgovornost i zajednički doći do rješenja. Hvala.

mora se to napraviti zbog dugoročne održivosti javnog zdravstvenog sustava i sad samnom polemizirate, o čemu je problem ili me niste razumjeli, da, smanjivanje doprinosa je bio nasrtaj na javno zdravstvo u Hrvatskoj u trenutku evidentiranih 4 milijarde duga, kad smanjujete zdravstveni doprinos onda morate biti svjesni da te dugove ćete morati podmiriti, da li iz proračuna ili negdje drugdje sasvim svejedno, o tome cijelo vam govorim. Spomenuli ste mirovinski sustav, pa naravno da je problem da iz državnog proračuna moramo dodavati novac za isplatu mirovine, ali zbog čega, zbog toga što smo i u Mirovinskom sustavu uvodili određena prava koja nisu posljedica plaćanja doprinosa, doprinosa osiguranja. To imamo u zdravstvenom sustavu, to imamo u mirovinskom sustavu, što radimo? Zakonima uvodimo određena mirovinska prava koja nisu posljedica plaćanja doprinosa, to nazivamo mirovinom i unosimo u generacijsku solidarnost. Zašto to radimo? Ne sada, ne zadnje dvije godine, od 93. je taj proces započeo, 95. naročito i velimo da je mirovinski sustav neodrživ, pa naravno da je neodrživ, u njemu je 40% onoga što nije posljedica plaćanja doprinosa a zovemo osiguranje, mirovinsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, polica osiguranja je nešto što daje određena prava, osiguravatelj ne smije remetiti, uzimati moja sredstva za nešto drugo jer imamo ugovor, i što radimo da to ispravimo? Ništa. konstatiramo da moramo dodavati novac. i ona uvijek na neki način ima i svoj kraj, razvoj, početak, razvod diskusije i kraj. Međutim, čudi me da ovdje niste dali ili bar ako niste se trebali verbalno izjasniti zašto niste i u mislima imali dakle, što je dovelo do ovog prijedloga Zakona. Nije ovaj prijedlog izmjena i dopuna zakona bio ničim izazvan. Vi morate znati u razdoblju da su postojale godine do 2008. godine da mi nismo imali kazneno djelo ne uplate, odnosno ranije smo imali onaj tajanstveno iz našeg kaznenog zakona nestalo kazneno djelo, odnosno ne uplate doprinosa za zdravstveno i mirovinsko osiguranje. Prema tome, vidimo da je to bio čitav jedan plan onih koji sada, koji se sada ne bi ispričavali, koji bježe od činjenica, koji prepravljaju činjenice, koji smatraju da se to tako davno dogodilo da se ustvari nije ništa ni dogodilo. E sada kažete da s ovim koliko smo bili smanjili doprinos za zdravstvo, da je time zdravstvo oštećeno. Morate znati 2011. godine ukupan iznos za HZZO bio je 21,3 milijarde, 2013. 23 milijarde. Prema tome da bi mogli ispuniti daljnje obveze ovo se pokazuje kao jedna nužnost. Istina je i to dakle za ovo proteklo razdoblje kad su smanjeni doprinosi za zdravstveno osiguranje, poslodavcima je dato preko 4, skoro 4,5 milijarde, nedostatak društvene odgovornosti i dobronamjernost Vlade da će ulagati u investicije u razvoj. **Stazić, Nenad (SDP)** Na repliku odgovara poštovani Dragutin Lesar. Izvolite. Kolegica Ingrid, ja se mogu s vama složiti da je to možda bio nekakav Master plan kada to nije bilo kazneno djelo pa sada je, ali samo dvije napomene. Tek kad dobijemo izvještaj Državnog odvjetništva i vidimo, državnih odvjetništava i kad vidimo koliko je takvih kaznenih djela sankcionirano vidjet ćemo da li ta zakonska norma ima učinka. Ja za sada vjerujem da će imati ali poučen ranijim iskustvom teško. Ali ima jedan noviji moment, imamo sad big Master plan jer kod onih koji su svojedobno utajivali doprinose i nisu plaćali, sada taj problem rješavaju predstečajne nagodbe i nisu počinili kazneno djelo a posljedica za zdravstveni sustav i mirovinski sustav vam je ista. Nova replika, poštovani potpredsjednik Doma Željko Reiner, izvolite. problema nedostatka novca u sustavu zdravstva je i to da se nažalost iz proračuna ne uplaćuje za zdravstveni sustav ono što bi se trebalo, to bi se trebalo po postojećim propisima uplaćivati. Sigurno da je to zajedno sa ovim smanjenjem doprinosa za zdravstvo doprinijelo tome, strašnom nedostatku novca u zdravstvu u ovom trenutku. Problem se neće riješiti niti samo povećanjem novca. Sustav zdravstva nažalost zahtjeva strukturne reforme koje se nisu niti započele provoditi. Mi slušamo o mitskom master planu jako puno kao i o nekim drugim mitskim strategijama koje navodno postoje, koje nitko nije vidio osim jednog ili dva odabrana novinara, da li su vidjeli zadnju verziju, predzadnju verziju, ikakvu verziju, mi ne znamo, ali mi nikakvu verziju tih strategija, master plan, kako li se ti već spasonosni dokumenti zovu, nismo vidjeli, a vrijeme prolazi. Prošlo je više od 2 godine, ni jedna strukturna reforma u sustavu zdravstva nije niti započeta, a kamoli da bi se ostvarila i bojim se da i ovaj novac koji će ući u zdravstvo nažalost neće pomoći tome da naši građani imaju bolju zdravstvenu uslugu i da zdravstveni sustav funkcionira na onaj način kako bismo svi mi to željeli. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala lijepa. Na repliku odgovara poštovani Dragutin Lesar. Kolega Reiner, jasno je to i u obrazloženju ovog zakona piše da u '12. i '13. godini zdravstveni sustav ostao je zbog ovog smanjenja za 3,7 milijardi, nije 5, nije 4, nego 3,7. Ovo vračanje na 15%, ako se ne varam u ovoj godini je milijarda i 600, u idućoj godini dvije To će ipak nešto značiti, ali da bih ja sam svoju dilemu raščistio, a vjerojatno i vama pomogao pa i ministru financija. Kad bi od HZZO-a mogli dobiti samo dva podatka, recimo za prošlu kalendarsku godinu, koliko su bili troškovi ostvareni zdravstvenih usluga za osiguranike, a koliko za osigurane osobe? I tada bi vidjeli što se događa u potrošnji i znali tih 15% doprinosa koliko je troška osiguranika, koliko je potrebno za njih, a koliko za osigurane osobe. I vjerojatno bi tada izračun i doprinosa i izdvajanje Hrvatskog zavoda iz državne riznice omogućili upravo ono što stalno predlažemo. Za osigurane osobe država mora podmirivati trošak, za osiguranike ne jer oni plaćaju doprinos. To bi bili čisti računi po meni.

imala sam osjećaj da ste bagatelizirali odnosno banalizirali i … plan bolnica i outcourcing, odnosno dijelove racionalizacije, odnosno dijelove reforme zdravstva. Svjedoci smo bili po podacima da je u županijskim bolnicama bilo raznoraznih primjera, loših primjera i da je jednostavno trebalo očistiti taj nered, odnosno strukturirati nered koji je vladao godinama. Vrlo često su čelnici županija koji su bili osnivači tih bolnica, vrlo često su upotrebljavali riječi da su bolnice otete, međutim bolnice nisu otete, nego se upravo trebalo napraviti reda. Upravo zbog toga je donesen Zakon o sanaciji, sanacijama se pristupilo u bolnicama, Sanacijska vijeća su negdje uspješnije, negdje manje uspješno odrađivala svoj posao, ja ću reći u Dubrovačkoj bolnici, primjer, da Sanacijsko vijeće dobro radi i da se sada otvara i palijativna skrb i neće doći do novih zapošljavanja nego će se racionalizacijom iskoristiti postojeći kadar. Mogu se složiti s vama da vrlo teško stanje u zdravstvu i da je teško osigurati sa manjim brojem zaposlenika sve one usluge koje su bile. Naime u Hrvatskoj se provodi Bizmarkov model financiranja zdravstva koji se bazira na solidarnosti i uzajamnosti, međutim kada pogledate javno zdravstvo se financira iz poreza radnoaktivnog stanovništva i sigurno da je zapravo vrlo teško provoditi zdravstvenu zaštitu na ovakav način. Međutim, to je jedini način koji sada provodimo za razliku od drugih i zato kažem mislim da ste banalizirali upravo ova nastojanja koja se sada provode u zdravstvu. Hvala lijepo.

Master plan u zdravstvu znači zatvaranje dio bolnica ili zatvaranje pojedinih odjela službi i zavoda u postojećim bolnicama, outcourcing znači izdvajanje dijela državnih, neću neću reći službenika, poslova iz državne službe, prevođenje u privatni pa vraćanje u državnu službu, a fleksibilizacija tržišta rada znači "Marš van", to je na hrvatskom jeziku značenje ovih tri pojma u kojima se skrivate. I da budemo jasni. Ja vas u potpunosti razumijem, to su ideološke razlike između nas i vas. Ideološki pristup, liberalni je takav da sve treba privatizirati, smanjiti, stisnuti, štediti, oduzimati i da država nije dobar gospodar ničega i sve treba privatizirati. Mi iz ljevice smatramo da i država može biti dobar gospodar i upravljati svojim resursima, ne samo prirodnim, nego biti dobar gospodar nekog državnog poduzeća i ne prihvaćamo ulazak privatnog u javni zdravstveni sustav jer smatramo da Hrvatska ima jedan od najkvalitetnijih javnih zdravstvenih sustava koje ne smijemo dati. To je ideološka razlika između vas i nas. Vi pravite svoju ideologiju, liberalnu, ja našu lijevu i što sada? Ne slažemo se. Pa naravno, zato i nismo u istoj partiji. **Stazić, Nenad (SDP)** Sada ćemo čuti repliku poštovanog Branka Hrga. lijepa predsjedniče. Kolega Lesar, rekli ste da se upotrebljavaju ljudima nerazumljive riječi kako ne bi razumjeli što im se sve događa no ja moram reći i vi ste toga svjesni sigurno da naši građani nažalost sve razumiju što se događa, da razumiju da ima sve manje liječnika, da je sve lošija zdravstvena zaštita, da je sve nedostupnija, da je sve skuplja. Tako da nikakve riječi koje se upotrebljavaju neće donijeti ništa dobro, pogotovo ako se stvari važne za život građana, za život ljudi odvijaju daleko od očiju javnosti nisu dostupna javnom uvidu i javnoj raspravi onda ne možemo očekivati nešto bolje. Ono što također moram reći da se s vama ne slažem je rečenica koju ste rekli da neće poduzetnici osjetiti kao poslodavci nego da će to povećanje stope za 2% osjetiti radnici. Ma hoće, osjetit će oni jedni i drugi. Vjerojatno je ta stopa od 13% do sada pomogla poduzetnicima mnogima od njih da uopće prežive u ovom ozračju u ovoj antipoduzetničkoj klimi koja vlada u Hrvatskoj i lako je moguće da će zbog povećanja stope odnosno povrata … /Govornik još teže poslovati, da će možda i propasti i da će automatski još više ljudi ostajati bez posla. Dakle osjetit će jedni i drugi, stradat će jedni i drugi. ako ste vi u pravu da ljudi sve razumiju onda to nije nažalost nego na sreću. Kada ljudi u državi sve razumiju to je sreća, to je dobro … rekao da je to nažalost. Ali ja ću vam ponovno dati tvrdnju da ovo, kao što smanjenje doprinosa malim i srednjim poduzetnicima nije značilo puno i nije nitko od malih i srednjih zahvaljujući tome jedva preživio jer se radi o par tisuća kuna, oni koji imaju 5, 6 radnika zaposlenih, nego su najviše benefite dobili oni veliki od kojih se očekivalo da konačno pokrenu investicijski ciklus u Hrvatskoj, od onih koji ostvaruju dobit, od onih koje smo svi očekivali da budu generator investicija, novih radnih mjesta pa i izvoza i osvajanja novih tržišta. I što su oni napravili? Legalno Legalno oko 3 milijardi kuna dobiti iznijeli van, a kroz različite fakture za tobožnje intelektualne usluge, savjetodavne usluge, istraživanje tržišta PR poslova vjerojatno još toliko troškova iskazali, a novac završio u njihovim poduzećima majkama odnosno sestrinskim tvrtkama i bankama u inozemstvu. Ja zbog njih ne mislim jadikovati i plakati uopće.

ja se sjećam isto kada je bila rasprava o smanjenju ovog doprinosa i drugi kolege su govorili o posljedicama koje će iz toga proisteći. Pa sada kako god mi mi to danas zvali da mjere nisu polučile rezultate ili tako svakako su dva temeljna načela narušena a to je dostupnost i kvaliteta, a da o kvaliteti ne govorim.

kao se reklamira koja su to prava na razini EU Povelja 14, prava itd. ja želim reći da su ta prava itekako na velikoj kušnji jer ako spomenemo da 400 dana čekati ili 500 ili 600 na neki pregleda ili pretragu onda uistinu su ta prava na izuzetno velikoj kušnji. Ali želim reći kada smo kod … pa

ja sjećam, tako je bilo je na 7%. Pa to je mislim da ne mogu uopće shvatiti od kuda bi to kada vidimo sada kakve su posljedice da se smanji, pa mislim da bez određene simulacije i kvalitetne što bi iz tog proisteklo da to uistinu nije nikako dobro. I već je tada se moglo određene pouke izvući i na neki način sada se onda govori o nasrtajima. Nisu dobri sigurno nasrtaji bilo kakve vrste poglavito na ovako važan sustav kao što je zdravstveni. Dragutin (Hrvatski laburisti - Stranka rada)** Kolega MIlinković ajmo se složiti u jednoj stvari, ministar financija je predložio prijedlog zakona koji je na tragu onoga što smo govorili kada se je smanjivao doprinos. Dakle indirektno je shvatio da je ta mjera nužna, došao na ovo i ajmo ga sada u tome podržati svi zajedno jer znam da je i Vlada pod pritiscima i ponovno ću reći nasrtajima na javno zdravstveni sustav, a jedan od načina da to obranimo je stabilnost izvora financiranja. I ovaj prijedlog svi kojima je javni zdravstveni sustav bitan, koji razumiju njegov značaj ne samo iz zdravstvenog aspekta nego daleko širu vrijednost on ima, moramo isti stav, pristup imati uvijek ne samo sada i uputiti poruku onima koji prizivaju zdravstveni doprinos na 7%, bilo je takvih prijedloga vidio sam, naprosto ne smiju proći nikada u ovoj sabornici, ne smije proći. O tome se danas raspravlja. Hvala lijepa. Kolega Lesar kazali ste da se ne treba deficit državnog proračuna promatrati izolirano nego ga treba promatrati u odnosu na kretanje BDP-a. Niti jednu pojavu a posebice ekonomsku ne smije se promatrati samo iz jednoga kuta. A najopasnije je to u ekonomskom dijelu promatrati. Nije isto 3% deficita ako je gospodarski rast i gospodarski pad, nije isto ako je rast od 1% i rast od 5%. Nije isto u zemlji 3% deficita koja ima stopu nezaposlenosti 8% ili stopu nezaposlenosti 22%. 80% BDP-a ili 40% BDP-a. Isto tako nije isto s obzirom na strukturu gospodarstva, 3% na strukturu gospodarstva Njemačke i 3% deficita na strukturu gospodarstva Hrvatske je neusporedivo. Struktura gospodarstva Njemačke nalikuje strukturi u Hrvatskoj skoro kao čovjek majmun, ne može se uspoređivati. Vjerovnike institucije koji promiču interese vjerovnika Republike Hrvatske ne interesira socijalna država, njih interesira da se zadužuje, da se vraćaju krediti uz što moguću veću kamatu a dolaze savjeti kao što ste i kazali ne dajte olakšicu za reinvestiranu dobit. Dolaze savjeti privatizirajte, deregulirajte, liberalizirajte, biti će vam još gore ali davati ćemo vam kredite, vraćati ćete kredite. Nemojte proizvoditi, uvozite. Uvozite naše a ne vaše proizvode. Naši jesu proizvodi nekvalitetniji ali zato su skuplji, ali zato ćemo vam mi odobriti kredite, idite u minuse, kupujte naše. Razboljeti ćete se ali nemojte se liječiti. Jer postoji cijeli niz ekonomista koji uzrokom glavnim siromaštva u svijetu smatraju da je preveliki broj ljudi, to je posljedica ovakvog gledanja. Hvala Da, kolega Marić, upravo zbog isteka vremena nisam uspio o toj dogmi svjetske trojke sve reći do kraja, objasnio sam kako je nastala floskula ili dogma o 3% deficita državnog proračuna. Tako je i nastala druga dogma o javnom dugu 60% bruto društvenog proizvoda jer je jedno i drugo napravljeno bez stavljanja u kontekst ne samo nezaposlenost koju ste vi spomenuli, druge parametre nego i kretanje industrijske proizvodnje u strukturi uvoza i izvoza. Ja bih rekao i strukturi gospodarstva u cjelini. I treći faktor je osim njihovog priznanja da te dvije dogme vrijede ako je rast BDP-a 5% drugi parametar je, inflacija ne smije biti veća od 2% jer ako se to prekorači onda dolazi do urušavanja. pitanje socijalne pravednosti u društvu njih uopće ne zanima, oni žele imati samo jednu jedinu sigurnost da država dužnik bude spremna i sposobna vraćati svoje dugove i ništa drugo. Cijena koja će se za to platiti njih ne zanima. Nastaviti ćemo raspravu po klubovima. U ime Kluba HDSSB-a, govorit će poštovani zastupnik Krešimir Bubalo, izvolite.

Zašto kažem s konačnim? Pa nadam se da neće biti uskoro neka nova izmjena. Ali šalu na stranu, u svakom slučaju već na početku želio bih reći da HDSSB odgovorno pristupa rješavanju svih problema pa i često sagledavajući projekcije gdje to Hrvatska ide u kojem pravcu ide. Pa isto tako i kada je bila donošena izmjena da se s 15% na 13% smanjuje iznos kada kada je bio prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima s 15 na 13 mi nismo bili za u tom trenutku jer naše procjene u HDSSB-u ukazivale su da reforme unutar zdravstva nisu napravljene, procjenjivali smo da plana nema i procjenjivali smo da ćemo imati veći deficit nego što smo imali u tom trenutku. Naime, pred nama je danas jedan od prijedloga zakona koji idu ovaj tjedan koji su u skladu sa projekcijama i rebalansom proračuna, no evo on dolazi nakon tri mjeseca nakon što je izglasan. I svi se sjećamo rasprava kada smo imali ovdje u Hrvatskom saboru o tom proračunu za 2014. i svi smo procjenjivali da bruto društveni proizvod neće rasti, svi smo procjenjivali da se proračun na jedan nerealan način kreirao. procjenjivali smo i govorili o pojedinim stavkama u proračunu, pa od one stavke gdje si je Vlada povećala iznos 22%, znači izdvajanje za Vladu do svih onih drugih troškovnih stvari koje smatrali smo da se već 2012. a da ne govorimo 2013. moglo racionalizirati, staviti u okvire, no nažalost u prošle dvije godine deficit je bujao. Mi imamo situaciju da od 2008. do danas deficit Republike Hrvatske je stvoren veći u ovih 6 godina nego što je od postanka Republike Hrvatske. To govori da nismo na jedan odgovoran način simulirali i procjenjivali što će se događati u Republici Hrvatskoj. Naime, ne sumnjam u namjere ministra Linića i njegovih suradnika, oni rješavaju problem drugih ministarstava, prije svega Ministarstva zdravstva. Svi smo bili svjedoci prošle godine kada su se rebalansom osigurala ova sredstva za sanaciju zdravstva. Pozdravili smo to jer smo procjenjivali da će se ti ormari i kosturi zatvoriti, da neće nastajati novi, da neće biti novih problema. I mišljenja smo bili da će se sanirati zdravstvo, podvući crta, da postoji jedan jasan plan, pa danas se govori o master planu, govori se dugo već o master planu, govori se dugo o outsourcingu. No vidljivo je Vlada vlada ova gotovo 2,5 godine promjena u zdravstvu nije bilo, liste čekanja su sve duže, dubioze sve veće. I onda pred nas dolazi ovakav prijedlog izmjena zakona. Ponovno ponavljam, ministar Linić siguran sam da ima dobre namjere ali mora te dobre namjere usuglasiti na sjednici Vlade sa premijerom ali isto tako i sa drugim kolegama ministrima. Vidljivo je kad je proračun koji je nerealan, proračun za 2014. bio donesen, da se nisu dobro uskladili, da nisu dobro procijenili situaciju za 2014. godinu, ali vidljivo je bilo i da ministri od kojih se očekivalo da će rashodovnu stranu kresati da to nisu učinili. A danas sigurno da trebamo postaviti pitanje i odgovornosti premijera, ali isto tako i odgovornosti ministra zdravstva. Ministar Rajko vjerojatno je proveo vrijeme radeći neke druge stvari prošle godine, a ne radeći ono što je bitno i za zdravstvene usluge, za naše hrvatske građane, ali isto tako za peglanje dubioza unutar zdravstvenog sustava. No kada je donesen bio ovaj zakon i kada se upravo taj postotak smanjivao s 15 na 13, mi smo rekli da je to neodgovorno jer smo procjenjivali da nije napravljena simulacija, da nije se znalo šta radi ljevica, a šta desnica i da ćemo imati ovakvu situaciju da ćemo morati opet peglati nastale dubioze. Pa ponekad mi se čini da ministar financija nije ministar financija nego ministar peglanja. To je ono što mi u HDSSB-u ne želimo. I kad gledate 2012. i 272 milijuna, što je 3 milijarde i 786. Ovaj zakon ako ga se izmijeni, a vjerujem da postoji dovoljno ruku u Hrvatskom saboru, efekt će znači biti minusa 4 milijarde i nešto kuna. No ministre, ja mislim da vam procjene za 2014. i 2015. također efekata ovog zakona nisu dobre. Mi procjenjujemo u HDSSB-u da će biti manje, neće biti milijardu i 600 milijuna 2014., 2015. također neće biti 2 milijarde i 400 jer u ovom trenutku procjenjujemo da nisu ministri kreativci odradili svoj dio posla, da ministri koji su zaduženi za nova zapošljavanja, za kreiranja novih radnih mjesta, za dovlačenje investicija, za smanjivanje deficita platne bilance Republike Hrvatske da nisu Pokušali ste pomoći poduzetnicima, no danas se otvara pitanje da li se pomoglo u tom trenutku poduzetnicima. Većina poduzetnika kaže ne, no isto tako danas se postavlja pitanje da li ovo povećanje sa 13 na 15 će biti povećanje samo za poslodavce, ali mi kažemo da će biti negdje za poslodavce, a negdje za radnike. Negdje za poslodavce gdje je ugovorena neto plaća, a i tamo isto i za radnike gdje je ugovorena bruto plaća. A svi znamo da stranci i dobar dio poduzetnika prebacuje rizik upravo na radnika i svi znamo da se ugovaraju dobrim dijelom i bruto plaće. Tu će itekako radnici, naši hrvatski građani koji još uvijek rade, a pitanje je što će bit sutra, imati smanjenje potrošačke košarice i imati povećanje koje će se reflektirati na njihovu plaću sa 13 na 15%. Pitanje je našeg poreznog sustava. Jedno značajno pitanje za sve investitore u Republiku Hrvatsku. Ne možemo porezni sustav danas mijenjati ovako, sutra onako. Jedinstvenost poreznog sustava, ali i stope itekako su važne za investitore i da doista odluče investirati negdje. Pa evo gledajući i rasprave koje su bile prilikom prošlih donošenja kad se smanjivao iznos sa 15 na 13 rečeno je da između ostalih gospodarskih mjera ova mjera služi za gospodarski razvoj i gospodarski oporavak poduzetništva upravo smanjivanje doprinosa. Znači šta bi ovo danas značilo? Znači danas bi služilo kontra, no zato mora postojati odgovorna politika, odgovorno promišljanje što će biti sutra, a ne samo danas sa našom Hrvatskom i sa našim deficitom. Deficit je ogroman, ali ono što je bitno u prošlih 6 godina on je napravljen tolki kolki od vremena i preuzimanja i pariškog i londonskog kluba pa i cijelog rata i poraća i vremena do 2008. To je pitanje koje si i ova Vlada, ali i bivša mora postaviti, što je to činila za Hrvatsku ili kako je Hrvatsku bacila u dužničko ropstvo. Ovih dana smo svjedoci da Hrvatska je živjela na kredit, ali umire na rate. Hrvatska je u kreditno zaduženju dobila kreditni rejting smeće i Hrvatska više se neće baš moći zaduživati jer udio zaduženja u BDP-u je prešao granicu koju Europska komisija dozvoljava. I zato si moramo pogledati danas u oči i reći bilo je promašenih politika, ali ajmo donijeti odluku. Nećemo mi više mijenjati porezne stope napamet nego na osnovu brojku, na osnovu studija, na osnovu predviđanja, na osnovu analiza i na osnovu promišljene politike, politike koja će se reflektirati na smanjenje uvoza, politike koja će se reflektirati na povećanje izvoza, koja će se reflektirati upravo na naše proizvođače kojima je potrebna pomoć i politike koje će se direktno reflektirati na sufinanciranje baš direktnog zapošljavanja. Ovakva lutanja nisu bila dobra i uopće stopu nije trebalo smanjivati sa 15 na 13%. Našim rebalansom koji ste uputili naši građani očekuju bolji život. Naime, građani od tog rebalansa neće osjetiti bolji život, no ono što nas još više ubija to je da riječi koje se izgovaraju i na sjednicama Vlade ne ohrabruju, ne ulijevaju optimizam našim građanima. No isto tako želim reći, upravo politika HNS-a koja se često čuje je da neće biti povećanja poreza. Pa čudi me zašto HNS danas šuti. U Hrvatskoj je potrebna pravednost, ne udariti sve po džepu i ne udariti sve sa 13 na 15% nego promišljanja upravo jedne socijalne politike išla bi ka tome da se udare oni više koji imaju, a oni koji nemaju da se više ne udaraju jer su iscrpljeni. Prema tome i porez na imovinu ili porez na nekretnine, ali porez na imovinu itekako je važan i donošenje jednog zakonskog rješenja. Tu bi bila puno veća pravednost nego udaranje linearno po svima. Kad bi se udarilo na imovinu posebno oni koji su popljačkali Hrvatsku, a danas su im računi itekako puni e onda bi bilo pravednosti, onda bi bilo upravo naznaka da oni koji više imaju i koji su bogati plaćaju više, oni koji su siromašni da plaćaju manje. ova korekcija samo jednog dijela poreznog sustava nije dobra, ne sagledava cjelinu, a upravo nama je bitna cjelina. Nama su bitne strategije, nama je bitna strategija našeg gospodarstva, nama je bitno da konačno detektiramo šta su to strateške grane Republike Hrvatske. Malo prije ste pričali ministre o brodogradnji, ali puno važnije je bilo ulagati u poljoprivredu, puno važnije je bilo stabilizirati našu proizvodnju, jačati prerađivačke kapacitete, povlačenje sredstava iz Europske unije i tu vidimo šansu i za građevinu, ali i za povlačenje sredstava EU koja nam može multiplicirati naša sredstva kako iz državnog, tako iz lokalnih i regionalnih proračuna. No vidljivo je da su ljudi puno očekivali od Plana 21. Nismo dobili ništa s tim planom jer plan nije realiziran. Pa kad pogledate i taj plan u njemu svašta piše, no događale su se upravo suprotne mjere, suprotne stope. I kad čovjek donese plan on se mora držati plana. Pa neka ovo danas također bude pouka da se mora držati plana i da Hrvatska konačno mora imati plan razvoja, a ne da hodamo po rubu, po litici i da ulazimo svakodnevno u sve veće dužničko ropstvo. Porez za sigurnost je bitna kako bi se znale perspektive i naših građana, ali isto tako i perspektive naših gospodarstvenika. Premijer je neki dan rekao da nećemo biti Grčka. Pa jel' stvarno trebamo biti Grčka? Prema tome, štediti se mora. I kada gledamo sada rebalansom povećavate prihodovnu stranu, pokušavate smanjivati rashodovnu stranu. Mi smo sigurni u HDSSB-u da je bilo puno stavki na rashodovnoj strani koje se moglo rezati. Pa i sad me po hodnicima novinari pitaju kaže ministar Maras rekao je da mu je ne znam neki novi auto u garaži, kako komentirate to. Pa ministar bi trebao biti kreativac. Ako mu je taj auto u garaži onda ga nisu trebali ni kupiti. Prema tome, nije bilo jedne promišljene politike. Takvi troškovi su se trebali kresati, a takvih pozicija imamo u svim ministarstvima. No upravo kada proračun dolazi na Vladu i to proračun koji je bio za 2012., pa 2013. onda se trebalo rezati, onda je trebalo započeti jer imali ste i potporu, ali isto tako morali ste shvatiti da imate i odgovornost u tom trenutku za rezanje rashodovne strane. Danas je to prilično kasno, ali još uvijek nije prekasno. Prema tome, moramo zajednički pa i mi u oporbi često se ispada da kritiziramo i mora biti kritike. Ali itekako je važna konstruktivna kritika i usmjeravanje posebno na rashodovnu stranu, jer ako ne bude konsenzusa u ovom Hrvatskom saboru i oko rashodovne strane onda Hrvatska neće ići naprijed. A mi želimo u HDSSB-u da se to što prije dogodi, jer vjerujemo u to, Hrvatska ima nade. **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem vam. Vaše izlaganje izazvalo je čak 10 replika. Prvi se javio poštovani Branko Vukšić, izvolite. Uvaženi kolega Bubalo krenut ću od kraja. Govorili ste i o automobilima u garaži. Tek usput to je jedna od najvećih obmana, od te obmane koju svakodnevno slušamo od ministara koji čak i ne znaju što su rekli jučer, pa danas tvrde ono suprotno što su rekli jučer. Građanima se smučilo. Automobili pokazuju, upravo kupnja automobila karakter ove Vlade. Rekli ste na samom početku da se trebalo poslovanje države racionalizirati već 2012. godine. Slažem se s vama. Ali se ne slažem s vama kad kažete da Ministarstvo financija sređuje stanje u Ministarstvu zdravstva ili zdravlja. Jer njima je bilo jezično daleko važnije to pretvoriti u zdravlje, zdravstvo u zdravlje što nije točno. Ministarstvo financija je počelo sređivati stanje u Ministarstvu zdravstva prije dvije godine kad je poseglo u džep Ministarstva zdravlja za nekoliko milijardi. Prema tome, upetljalo se, sad treba raspetljavati. kad ste govorili o racionalizaciji državnog aparata, mi ćemo sad govoriti nakon ovog zakona o Zakonu o igrama na sreću. Čak i sirotinji će zavući tu ruku u džep, ali 200 državnih agencija, zavoda, instituta, vijeća koje troši milijarde je neupitno jer tu su zaposleni, oni koji se ne smiju dirati jedne ili druge stranke. I to je konsenzus postignut. Postoje glomazni aparati koji nemaju nikakvu svrhu ni funkciju. Ovdje u Saboru smo čuli 6 predmeta, 4 su se proglasili da su nenadležni, a 2 nisu stigli riješiti u godinu dana. To su te agencije, instituti koje plaćamo. I kraj replike. Dovoljno. Na repliku odgovara poštovani Krešimir Bubalo. nevažna tema jer ministar je morao kreirati nova radna mjesta i stvarati nove prihode. No, to nije učinio. I onda jedina važna tema mu je da je auto u garaži. Pa znači auto je bespotrebno kupljen. Na rashodovnoj strani ima dosta prostora i vi ste upravo u svojoj replici maloprije rekli da građane ne zanima ni jučer ni danas, građane zanima što će biti sutra. A ovo sutra s ovakvim promišljanjem i s ovakvim deficitom Hrvatska gubi sutra i neće imati sutra. No, evidentno je po pokazateljima da ministar zdravlja nije odradio svoj posao. Nije odradio ništa kako bi stabilizirao sustav, kako bi smanjio liste čekanja i kako bi zdravstvo svima bilo dostupno. Racionalizacija državnoga prati i …/Govornik se ne razumije./… upravo kroz agencije pa i objedinjavanje agencija ne samo rezanje troškovne strane. Objedinjavanja bi polučila itekakav efekat na rashodovnoj strani. 200 agencija je previše. No ono što sigurno gledajući i nove ove prijedloge koji idu naši građani jedino što im još malo sreće ostalo to je da igraju se s igrama na sreću i tu vide još jedinu šansu da se razvesele pa evo i to će se malo sreće oporezivati, i ovaj manji iznos. Sad ćemo čuti repliku poštovanog Josipa Đakića. Izvolite. **Đakić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Bubalo govorili ste o tome da sve ove mjere koje se donose i smanjenje doprinosa za zdravstvo su bez plana i da je to jedno lutanje. Pa možemo to nazvati pokus bez efekata koji ne može ni u daljnjem slijedu dati nikakve rezultate. Trebalo je napraviti sanacijski plan županijskih bolnica, nema ga. Trebalo je napraviti plan restrukturiranja zdravstva, nema ga. 2 godine sa 2% manje doprinosa sigurno je da zdravstvo ne može izdržati, da su dugovi udvostručeni, da je došlo do kolapsa koji će teško ispraviti. Kad bi se podigao doprinos na 17% pitanje je da li bi bilo dovoljno s obzirom na sve ono što je uočeno u zdravstvu i zaduženo da li bi bilo dovoljno da se vrati na nulu i da se podmire svi dugovi. Ovakvim načinom probamo pa što bude sigurno ne možemo garantirati građanima da će imati pravovaljane usluge, da će imati brigu, da će imati pravovremene preglede, a naročito plaćanje onima koji su dobavljači, koje je prešlo u nekim sferama i 360 dana, a imamo zakon od 60 dana. Pa mislim to nema veze s vezom što se događa u našem sustavu financija u doprinosima koji jedan dan ili jednu godinu smanjujemo radi gospodarstva, a gospodarstvo sve dublje tone u beznađe, u kolaps i nema pomaka. Vidimo da je totalno promašena i fiskalna, ali i opća politika RH. Na repliku odgovara Krešimir Bubalo. ono što nas zabrinjava u HDSSB-u je deficit, posebno vrtoglavo njegovo povećanje od 2008. U ovih 6 godina deficit je nastao viši nego u prošlih 60 godina. Prema tome, to je ono što nas brine. Rezultata nema ali nije bilo ni za vrijeme dok je HDZ upravljao Ministarstvom zdravstva ili Hrvatskom vladom. Prema tome, povećanje od 17% ne bi značilo toliko refleksiju u državnu kasu. No, ono što mene također zanima, pitanje je koliko je u predstečajnim nagodbama otpisano doprinosa za zdravstveno i koliko je falilo upravo iz te namjene u državnoj kasi? To bih isto volio također znati tu brojku. A očekujem da šefica Porezne upravo tu brojku i kaže nam danas. **Škare Ožbolt, Vesna (DC)** Poštovani kolega ja se slažem sa vama da doista nije bilo kvalitetnog promišljanja vezano za povećanje zdravstvenog doprinosa. Naime, mi smo u šestoj godini krize i doista se nastavlja kotrljati nizbrdo i investicije padaju i proizvodnja pada, državni prihodi također padaju. Jedino što raste su troškovi države i gubici u zdravstvu. I ovo povećanje zdravstvenog doprinosa u šestoj godini krize neće sigurno dobro utjecati na poslovanje tvrtki ali evo evidentno je da je Vlada jedino mogla na ovaj način ispuniti preporuku Europske komisije za smanjivanje deficita. Dakle, nije trebalo smanjivati zdravstvenu stopu jer nije pomoglo ni gospodarstvu ni privatnom sektoru, a vidimo kao što vidimo zdravstvo je godinama usprkos svemu bačeno na koljena. Dakle, riječ je slažem se sa vama o loše pripremljenoj mjeri koja nije imala nikakve efekte na mala i srednja poduzeća i gospodarstvo. Dakle, bilo bi bolje, ja se slažem sa svima onima koji kažu da bi bilo bolje da su se za dvije milijarde smanjili parafiskalni nameti. Međutim, pitanje je da li će i sada sa ovim povećanjem doprinosa sustav zdravstva biti bolji jer on je definitivno u glibu ali treba napraviti analizu zašto je u glibu. Naime, nitijedna reforma dosada nije polučila apsolutno nikakve rezultate. Ni zdravstvena reforma, ni mirovinska reforma, obrazovni sustav isto tako je imao nekoliko propalih reformi. Izmjene radnog zakonodavstva su potpuno neizvjesne. Predstečajne nagodbe koje ste spominjali su praktički od najvećeg aduta se pretvorile u glavni uteg. Dakle, postavlja se pitanje kakve su ove procjene i hoćemo li još idućih šest godina raspravljati o tome da li ćemo dizati ili spuštati zdravstvenu stopu kako bi pomogli zdravstvu? Bubalo. **Bubalo, Krešimir (HDSSB)** Evo dosta ste u svojoj replici imali konstatacija. Kad govorimo o izvozu, proizvodnji itd. evidentno je da svi makroekonomski indikatori i pokazatelji padaju, to je ono što nas obeshrabruje. Prema tome, mora se buditi vjera i nada. No to se neće buditi sa ovim povećanjem sa 13 na 15%. No, zato se i vraćam unazad i govorim o odgovornoj politici. Kada je HDSSB progovarao da ne treba smanjivati sa 15 na 13% da ja vas danas pitam u Hrvatskom saboru, tko će biti odgovoran za izgubljene 4 milijarde kuna državnog proračuna, najlakše je reći, efekti nisu polučili rezultate na gospodarstvo. Mi smo procjenjivali da neće biti ni onda, ali puno važnije je tema za naše građane, što će biti sutra, da li će sustav biti bolji, sa ovim povećanjem ne jer će se krpat dubioze koje su nastale ne samo u ove dvije godine nego iz dužeg perioda. Prema tome, kad donosite jednu takvu mjeru, morate imati promišljenu politiku, morate imate strategiju, morate imati svod analize, morate imati jednu ozbiljnu analizu i takav se donosi zakon tek kad ste racionalizirali poslovanje, tek kad imate efekte u ruci a ne efekte na grani. Nažalost, zdravstveni sustav, liste su povećane a izbuljene su 4 milijarde kuna. Poslušajmo repliku Bore Grubišića. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Kolega Bubalo, vi ste vrstan ekonomist pa ja kao liječnik možda i nemam toliko prava na ovu repliku, ali s obzirom da se radilo i o ovom doprinosu za zdravstvo koje je sada ponovno vraćamo na 15% iako nije bilo ni potrebe to riskirati taj doprinos, taj postotak doprinosa. Vi ste rekli da nema ova Vlada, dakle nije uradila ni simulaciju, ni studiju, ni analizu svota, ni analizu, niti ima strategije ni ideje zapravo kako sve ovo riješiti. Vidite da svaki dan imamo pojave da se jedan dan kaže bit će porez na nekretnine, drugi dan kaže neće biti porez na nekretnine. se zahvaća u novac sveučilišta, drugi dan kaže nećemo zahvatiti novac sveučilišta. Jedan dan se kaže da će biti outsourcing u bolnicama pa sad kažu neće biti outsourcing i tako stalno. To zaista predstavlja jednu, jednu nesigurnost. Jedan dan je bilo, dakle radna obveza liječnika u bolnicama, drugi dan nema radne obveze, Ustavni sud ukida rad, dakle jednostavno jedan zbrka, jedan kaos a što očekivati sutra? našoj djeci je ukradena budućnost, radnicima i seljacima, učiteljima, profesorima, liječnicima, sestrama medicinskim zapravo je upropaštena sadašnjost naši branitelji ili moraju ili im je zabranjeno razmišljati o prošlosti. To je zapravo crna činjenica koju možemo argumentirati svim ovim potezima koja vuče ova Vlada. Smanjiti rashodovnu stranu, pa 2,5 godine se to pokušava i pored toga proračun za ovu godinu je bio 17,5 milijardi odmah u startu dakle predviđeni deficit, pa jel to normalno da čovjek predviđa svoj deficit za 17,5 milijardi kuna. Nije, ali eto unatoč tome svemu se nabavljaju ti nesretni automobili, gume 50 milijuna kuna za gume, to smo čuli samo jedanput u vijestima i nikad više a obećano je 50 milijuna kuna za gume pored 300 milijuna kuna za automobile. Kolega Grubišiću, naime mi unutar kluba obično ne repliciramo ali evo i to se dogodi ponekad jer moramo iznijeti jasan stav HDSSB-a a jasan stav je znači da nije ni trebalo smanjivati iznos sa 15 na 13% ali i ovo povećanje sa 13 na 15 je nama u klubu malo neozbiljno. Ja bih volio više da ovdje piše 14,2 onda bi bio siguran da je to doneseno na temelju nekog izračuna, procjene, predviđanja, jedne ozbiljnosti. Pa maloprije ste spomenuli porez na nekretnine ili porez na imovinu ili porez na bogate, logično je da kad se u ovom vremenu krize kad ljudi teško žive da se udari po bogatima a ne po siromašnima ili svima isto. Nije isto kad nekom udarite tko nema ili kad nekom udarite koji ima. Prema tome tu treba se razlikovati a upravo gledajući Kukuriku koaliciju HNS je govorio nema povećanje poreza, nema povećanje poreza, nema povećanje cijena, energenata, nema, nema, svaki dan ima, ima. To je ono što je naš problem. Ali još veći problem je upravo ste govorili sveučilišta, outsourcing itd. Prečesto imamo u medijima puštanje balona. Ovo ne smije biti balon Vlada, ovo mora biti Hrvatska Vlada koja će itekako promišljati što će biti sutra. Prema tome rashodovnu stranu je trebalo početi rezati prije dvije godine i malo prije ste detektirali upravo nekoliko točaka na toj rashodovnoj strani. To Vlada ima punu podršku HDSSB-a da rashodovnu stranu, troškove, objedinjavanja agencije, rezanje rashoda, imate punu podršku u tom dijelu. No i u ovom slučaju rebalansa proračuna vi ponovno podižete prihodovnu stranu na jedan čudan način. Slijedi replika poštovane Jadranke Kosor. Izvolite. a to je očito sada i postala, gotovo bih rekla glavna tema u replikama. Kazali ste da bi ministar Linić morao usuglasiti mjere sa ostalim članovima Ja mislim da se tu prije svega radi iznad svega u usuglašavanju poteza Vlade i strategije Vlade unutar koalicije. određene mjere potezi koji se onda pretaču u zakone moraju se najprije usuglasiti u koaliciji, koalicijska je Vlada i u svakoj koalicijskoj Vladi teško je doći do konačnih rješenja. Spominjem to primjerice uz spominjani već Zakon o porezu na imovinu, dakle mi smo do sada 3, 4 puta imali najave da će se porez uvesti i odustanka od toga poreza, ponovno najave pa sada evo najave i za sljedeću ili za sljedeće godine. Dakle, to je stvar koalicijskoga dogovora jer je onda vrlo neugodno slušati jednog predstavnika vladajuće koalicije koji nije za SDP a koji govori u jednoj televizijskoj emisiji, poručuje ministru Liniću da bi trebao više čitati i da bi trebao više učiti. To je vrlo nezgodno i to je vrlo, vrlo neugodno. Spominjali ste kreditne rejtinge, odnosno kreditni rejting RH. Točno sve agencije su među ostalim spomenule, primjerice rigidno u Hrvatskoj radno zakonodavstvo, ali oko toga očito gotovo nikada i sasvim sigurno nećemo postići suglasje i zgodno ste spomenuli kako bi trebali lupiti po imovini onih, kako ste rekli koji su opljačkali Hrvatsku. Međutim da dođemo do tih moramo, budući da smo promijenili Ustav i donijeli neke zakone, moramo imati i presude za one koji su opljačkali Hrvatsku jer inače to zvuči samo kao, evo neka vrsta parole. Dakle, hoću reći zapravo da Vlada mora biti apsolutno odlučnija u projektima i programu za koji se opredjeljila i kada se za nešto odluči, onda to mora ili provesti ili reći da je napravila grešku. Na repliku odgovara Krešimir Bubalo. Ali ja procjenjujem da je ministar Linić doista i predlagao ovakav proračun, ne bi sigurno bio to takav proračun, poznata su njegova izlaganja u Hrvatskom saboru često, ali i u javnosti. Naime, uvijek je važno da i koalicija usuglasi stavove, je široka ta Kukuriku koalicija, ali upravo je bitan plan. na oporezivanju, tj planu oporezivanja imovine ili nekretnina, planu oporezivanja bogatih, onda se često čuje, to će malo sutra, to je iz 2016. Ja bih volio da to bude malo danas i da se započne upravo povećavanje tih stopa ili oporezivanje imovine ili nekretnina onih koji imaju jer hrvatski građani su iscrpljeni i Hrvatska država je iscrpljena, zato nam je i kreditni rejting je svaki dan sve gori i to nas zabrinjava, to želimo mijenjati. No kada govorimo o ovoj pljački u RH, sigurno da su presude itekako važne, ali bitno je da se ide u tom pravcu u Hrvatskoj. Oprostite. Hvala lijepa. Gospodine zastupniče, suglasan sam s vama sa dobrim dijelom vašeg izlaganja u kojem ste rekli da nažalost se radilo o lutanju, kao i u mnogim drugim situacijama i da doprinos nije trebalo smanjivati jer nažalost to nije koristilo niti gospodarstvu, a itekako je štetilo zdravstvu. O tome smo govorili i kada se to donosilo, nažalost nije nas se htjelo slušati. Ono, međutim, zbog čega sam htio se javiti je činjenica, vi ste govorili o dugu i o tome na koji način dug se kreira, odnosno dug države što znači. Glavni problem u ovom času, ja mislim nije dug sam po sebi, nego je problem za što se novi dug koji se stvorio, posebice u ove dvije godine, koristio. On se nije koristio za otvaranje novih radnih mjesta, on se nije koristio za otvaranje novih proizvodnih pogona, on se nažalost koristio za čepljenje rupa u proračunu i za potrošnju. I tu je ključni problem. Dug sam po sebi. Nije neki bauk, ako se on koristi za nešto što će onda u budućnosti donositi korist građanima, veću zaposlenost, itd. Međutim, tu je ključni problem dug države nije se koristio za te svrhe, a ovo što ste rekli, naravno stoji potpuno i tu jest jedan problem. Dolazi do promjena, uvođenja nekih stopa, smanjivanja nekih stopa, a sve bez analiza, sve bez pravih izračuna Pa ako hoćete podastrijeti i nama koji bismo svi trebali o tome diskutirati i reći da li je to dobro ili ne, na temelju čega bismo mogli to uopće zaključiti, a mi ne vidimo te izračune. Mi ne vidimo, niti kao što nismo vidjeli kada nam se predočavalo i kad se tvrdilo da je jako dobro smanjiti stopu niti sada kad se tvrdi da je jako dobro povećati stopu. Hvala. Odgovor na repliku Krešimir Bubalo. i zato je nastao toliki deficit, no ono što nas zabrinjava sigurno je da se troši za neke stvari koje ne stvaraju nove vrijednosti. Prema tome, upravo je rezanje te rashodovne strane potrebno Hrvatskoj, a i to se moglo učiniti još 2008., 2009., puno ranije i kada smo osjetili da dolazi kriza. No neki su vikali krize nema, Hrvatska nije u krizi, itd. No sada kad se podvuče crta, onda se vidi što je rađeno, ja bih rekao puno duže, nego zadnje dvije godine i to je naš problem. No problem je isto tako što ste maloprije rekli u svojoj replici, da izračuna nemamo ni danas za ono što će se dogoditi sutra. Dakle, Zakon o porezu na … vrijednost, Zakon o porezu na dobit, Zakon o porezu na dohodak i Zakon o doprinosima, koje isto možemo na određeni način smatrati tim zakonom. I sad kad nakon dvije godine pogledamo, da li jedan od tih zakona ostao onakav kakav smo ga, zapravo oni koji su glasali za njih, ali nije bitno, kakav je usvojio Visoki dom prije dvije godine? Nije ni jedan. Neki su nažalost doživjeli nekoliko izmjena, a najgora stvar u porezima, najgora stvar, poruka investitorima ako vi često mijenjate porez. Jer ako vi dođete uložiti novce, a ne znate što trebate plaćati iz svog poslovanja i koliko ćete u konačnici sutra zaraditi, koliko ćete na tu zaradu plaćati, onda to daje jednu veliki nesigurnost. A s obzirom da kapital ne postavlja puno pitanja, on postavlja samo tri pitanja, jedno je politička stabilnost, drugo je porezna, nekakva gospodarska stabilnosti i treća je nekakva stabilnost u okruženju i profit. Dakle, na ta tri pitanja, praktički ni na jedno od ključnih pitanja nemamo jasan odgovor i logična stvar da nam se događa ovo što nam se događa. Međutim, ono što mene čudi, a to je da ova Vlada ima Zakon o fiskalnoj odgovornosti i ona ga je na kraju mijenjala i ona sa tim Zakonom o fiskalnoj odgovornosti treba disciplinirati one koji troše sredstva iz državnog proračuna, sredstva poreznih obveznika, a onda će biti manje ovakvih lutanja. Jer gledajte, ova 4 zakona tangiraju negdje poprilici oko 5,5 milijardi kuna. 5,5 milijardi kuna nisu mala stvar da bi se neko mogao igrati danas ćemo imati ovako sutra ćemo imati onako. Pa zadnja promjena sjetite se samo PDV-a u turizmu jedan mjesec ovako, za dva mjeseca sasvim drugačija priča. Bubalo. **Bubalo, Krešimir (HDSSB)** Kolega Šuker ja bih potpisao ovu vašu repliku jel je u duhu i moje rasprave ali i mojih promišljanja i promišljanja HDSSB-a. ono što želim reći u replici gospodine Šuker i vi ste imali šansu, sjedili ste u istoj fotelji, vrućoj fotelji kao i ministar Linić danas, no 2008.je trebalo početi kresati troškove jače jel su svi indikatori govorili da Hrvatska ulazi u krizu i da ulazimo u probleme. A imali smo strukturnih problema i prije toga. Prema tome, šansu treba iskoristiti pa evo ja očekujem da i ministar Linić do kraja svog mandata iskoristi šansu u cijelosti. **Žagar, Tomislav (SDP)** Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega Bubalo jedan dio vaše raspravi … kvazi poslovicu koja ide otprilike ovako "Tko laže taj i krade, tko krade taj ima, a tko ima taj je lopov". Mislim da se ovdje već u više navrata u sabornici mislim da je to opasno, vi ste čak u jednom trenutku rekli oni koji su opljačkali RH njima treba na njih treba uzeti veću presiju. Pa njima treba uzeti sve koji su opljačkali. Naravno jedan od najvećih grijehova naše nove povijesti je privatizacija ali ne sama kao pojava, ona se morala provodit, ali privatizacija za vrijeme za Domovinskog rata. Puno stvari i to je kasnije revizija utvrdila, puno stvari je određeno prema zakonu a nije bilo moralno, međutim ne možemo na taj način razgovarati danas o ljudima koji imaju više jer Vlada ima odgovoran posao, ministar Linić također. Da bi privukao investitore, da bi oni ulagali, a tko će ulagati? Oni koji imaju. To smo još nekad učili u marksizmu ja sam bio u školi pa smo onda učili da oni koji imaju sredstva za rad i i kapital da će oni ulagati, oni će otvarati nova radna mjesta. I to je ta borba između tih ljudi da se njima olakša poreznim olakšicama i ljudi koji imaju manje da bi oni na kraju krajeva onda imali stalnu zaradu. Naravno vi kažete i oporba treba kritizirate, vi kritizirate sada vraćanje na 15% pa kažete to će … /Govornik se ne razumije./ … njima će se smanjiti plaće, ali onda se nije rečeno da će se njima onda povećati plaće u tom trenutku što naravno pozicija ima pravo kritizirati ali naravno iz onoga iz onoga kuga koji gleda. I samo još na kraju jedan logički paradoks možda i zbog pojmova koji se ovdje upotrebljavaju, ne znači da je porezni sustav koji se ne mijenja stabilan, to nikako ne znači. Porezni sustav je stabilan ako odgovara zahtjevima javne potrošnje u danom trenutku, to je moje mišljenje osobno. Bubalo. **Bubalo, Krešimir (HDSSB)** Hvala lijepo. Kolega ja ću od kraja krenuti, a to je da HDSSB bio protiv smanjivanja sa 15 na 13% tu se krije dobar dio odgovora na repliku koju ste upravo imali. Prema tome porezni sustav mora biti stabilan. Hrvatski porezni sustav je u ovom trenutku nestabilan. I ako mi govorimo evo malo prije je i Šuker govorio o nekoliko zakona, paketu zakona i ako mi lutamo, ako nemamo brojke i ako nemamo jasna predviđanja makroekonomska za idućih barem godinu dana i ako rebalans radimo nakon tri mjeseca nakon što smo donijeli proračun, onda je to problem. A kada sam govorio o onima koji su opljačkali RH trag novca postoji, danas je to puno lakše putem OIB-a šefica porezne udari enter i vidi tvoju krvnu sliku, a vidi i kako si došao do te krvne slike. Prema tome to uopće nije danas problem u Hrvatskoj detektirati. Vidjeli ste jučer jednu presudu vidio sam pa su detektirali sve vjerojatno na enteru porezne, to danas nije uopće problem u Hrvatsko, prema tome mora se znati porijeklo novca posebno o Zakonu o pranju novca. **Sumrak, Đurđica (HDZ)** Hvala vam lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Uvaženi kolega Bubalo složila bih se sa jednim dijelom vaše rasprave ali evo vidite kada se sjetimo unazad sada dvije godine koliko je došlo zakona, neki su upozoravali da ti zakoni neće biti dobri, ali išlo se je na silu tlačilo se je. onako ta Vlada daje jednu jednu sliku nekakve dječje igre. Kod nas u Zagrebu se kaže ovako se igraju mala djeca, hoću-neću. Danas hoću sutra neću. I zaista spomenuli ste i poljoprivredu, poljoprivreda moram reći da je to rana hrvatskog naroda, ali unazad dvije godine zaista se radilo pa ne bih htjela biti zločesta ali uništavanju tog jednog seljačke politike nije se uopće znalo kojim smjerom, zaista lutalo se je. nije se razmišljalo niti o Strategiji razvoja poljoprivrede, Strategija ruralnog razvoja je gotova ali evo baš još nije Kada se je radila reforma zemljišta zakup državnog šta se je tu učinilo? Ništa. Hrvatska je nažalost najveći uvoznik mlijeka u cijeloj EU, hrvatski seljak nije apsolutno dobrodošao na cjelokupno europsko tržište. Vidite, a kada sam spomenula da je to neka dječja igra pa čak i djeca poštivaju i traže obećanja koja im mi roditelji dajemo. Pa jedno od obećanje je bilo između ostaloga ove vlasti kukuriku, bilo je ovako rane liječi doktor a ne vrijeme. I sada vidite ljudi naravno da su želili da se te liste čekanja srede da imaju kvalitetnu usluga i što se dešava?

Krešimir (HDSSB)** Naime, ne mogu biti zakoni hoću-neću. Vlada mora znati što hoće kao što i građani znaju što hoće, a to je bolji život. No nisam vas razumio u replici jer ste rekli ranu ili hranu, mislim da ste rekli ranu, ali poljoprivreda proizvodi hranu. Ali što sam ustvari htio reći, procjena je naša u HDSSB-u da dva tjedna da zatvorimo granicu bili bi u Hrvatskoj gladni. Pokraj ovakve zemlje i ovakvih sustava koje imamo u Slavoniji i Baranji pa i u cijeloj Hrvatskoj, e to je sramota. Tu se vidi da se nije vodila strateška briga oko naše grane koja je itekako važna posebno za našu regiju Slavoniju i Baranju a to je poljoprivreda. I ta brojka da Hrvatska uvozi tolike količine roba koje znamo, možemo, hoćemo proizvesti i da mi nismo konkurentni za europska i svjetska tržišta. Pa malo prije ste spomenuli proizvodnju mlijeka a Osječko-baranjska županija je recimo najveći proizvođač mlijeka u Republici Hrvatskoj. to su pitanja koja mi moramo staviti pred resornog ministra i raspraviti strategiju našu u poljoprivredi i gdje to vidimo šanse i gdje perspektive. Jer ovakvim načinom upravljanja poljoprivredom nažalost naša sela ostaju prazna, naši ruralni prostori ostaju pusti a tamo upravo Slavonija i Baranja i Hrvatska imaju svoju šansu. Kolega Bubalo, malo je čudno vaše prozivanje HNS-a zbog toga što se zauzimao za to da se ne uvode novi porezi a sada prilikom uvođenja

Prvo je da doista više nema uvođenja novih poreza niti rasprave o novim porezima u Republici Hrvatskoj za što se zauzimate, pledirate za stabilnost poreznog sustava jer to je pretpostavka investiranja i urednog poslovanja. Dakle, pledirate za to, to je politika Vlade koja je usvojena zahvaljujući i čvrstim stajalištima HNS-a u tom pitanju ali to vam ne smeta makar se sa tim potpuno slažete da prozivate HNS. Drugo pitanje s kojim se također slažete i sa politikom Vlade a to je prijedlog ovoga Zakona. Vi ste potpuno suglasni da Vlada Republike Hrvatske mora voditi odgovornu politiku. Kada se suočila sa tako velikim dugom koji je otišao iznad 60%, deficitom koji je daleko iznad propisanih 3% a to su neke granice stabilnosti javnih financija, vi to potpuno podržavate, s time se slažete ali i dalje napadate i Vladu i HNS. Dakle vaša pozicija je vrlo, vrlo čudna. Odgovor na repliku Krešimir pa i kada govorimo o porezu na nekretnine ili porezu na imovinu. No vaša često upravo uvjeravanja hrvatske javnosti i odašiljanje jasnih poruka bilo je nema povećanje poreza. Možda ovo danas nije povećanje poreza za 13 na 15% a očekivao sam u replici da ćete mi to reći, to nije povećanje poreza, to je samo korekcija. Ako je ta korekcija na godišnjoj razini 2 milijarde kuna onda će itekako naši poduzetnici i naši građani to osjetiti. Prema tome, ne podržavam politiku HNS-a jer upravo ona ne sagledava cjelokupno hrvatsko građanstvo i ne sagledava jednu socijalnu politiku. Jer da sagledava onda bi na jedan drukčiji način reagirala prema porezu na nekretnine ili porezu na imovinu pa makar i kroz pilot projekat sa porezom 0,001 da u stvari kroz pilot projekat Hrvatska evidentira što to ima i da sutra može na enter reagirati i znati s čime raspolaže i šta će to biti u odnosu na naše građane, imovinu onih koji imaju. Prema tome, to bi bila jedna jasna odrednica HNS-a. No, ipak ja držim da u mojoj raspravi sam itekako rekao da nije trebalo smanjivati iznos sa 15 na 13% a isto tako HDSSB vrlo jasno je progovarao i o drugim fiskalnim rješenjima. Prema tome, bitan je tu kontinuitet a ne jedno lutanje kao što imamo i na ovom porezu. Došlo je vrijeme da čujemo stajališta kluba SDP-a. Iznijeti će ih poštovani zastupnik Igor Rađenović. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Evo, da pozdravim i zahvalim ministru i zamjeniku ministra, moram priznati da je rijedak slučaj i svi vi to ovdje znate da i ministar i zamjenik iskažu poštovanje ovom Domu, znam da ministar ima daljnjih obaveza u DAB-u i dobro je da nas ovdje saslušao a tu i je i pomoćnica ministra i za sljedeću točku, ona je čak došla malo ranije. Hoću reći kada bi svi kao u Ministarstvu financija poštivali ovaj Dom, vjerujem da bi i mi svi skupa bili sretniji. Dozvolite da u ime kluba SDP-a kažem da, nekoliko rečenica o tome zašto će podržati ovaj zakon. Četiri glavna pravca Vladinih aktivnosti za izlazak iz rečenih na početku mandata bili su a) uvođenje reda, b) konsolidacija državnih financija, c) restrukturiranje i racionalizacija državnog i javnog sektora te kao četvrta mjera izrada, donošenje i provedba mjera za oporavak i rast gospodarstva. dozvolite da vas evo uvodno podsjetim samo taksativno o tome što to Hrvatska prije dvije godine nije imala na ovoj razini a danas ima. Od Zakona o strateškim investicijama, od Zakona o poticanju ulaganja, …/Govornik se ne Od projekta fiskalizacije prije 2 godine nismo ni znali što je to a danas nam je već sasvim normalno da svi primimo račun i da svi izdaju račun. Ugostiteljski promet podsjećam vas bio je samo, samo ugostiteljski promet bio je 64% veći nego prije prijave, pitanje kuda je taj porez prije odlazio. Prije dvije godine Hrvatska nije imala centralizirani sustav za obračun plaća, treba nam još nekoliko mjeseci da svi uđu u njega. Završena je izrada registra birača, 800 tisuća birača imamo manje po prvi put sada na izborima za EU parlament ćemo to vidjeti.

Usprkos svim protivljenjima objavili smo i registar branitelja, ništa se strašno nije dogodilo, niti jedan branitelj nije uhapšen nigdje, kao što su nam predviđali. Registriran je, napravljen je registar državne imovine što također nismo imali svih ovih godina. Aktivirana je mnogobrojna državna imovina. Ovih dana razgovaramo oko osobito projekata u turizmu u kuparima. Reformiran je i unaprijeđen sustav socijalnih naknada, ukinuto je pravo na mirovinu povlaštenu za dužnosnike, to smo već zaboravili uz sve ovo skidanje plaća. Završena je privatizacija brodogradilišta Brodosplita, 3. Maja, Brodotrogira itd., itd. U svim … ministarstvima traje restrukturiranje, ministarstvima, agencijama i javnim poduzećima, traje restrukturiranje i racionalizacija poduzeća, predaleko bi nas odmaklo da sad otvaram te teme, ali relativno uspješno je učinjena ili prilično dovršena i u HŽ-u i u Pošti i u Ministarstvu obrane i u HEP-u i u vodama i u šumama itd. Moguće je osnivati jednostavni d.o.o. dakle za samo 10 kuna uz one druge troškove, medicinska potpomognuta oplodnja, mogućnost prosvjeda na Markovom trgu ovdje iza mojih leđa, ispred vas, 52 parafiskalna nameta smo ukinuli itd., itd. Sve je to prije dvije godine postojalo nije. Da li da govorim dodatno oko rasta poduzetničkih impulsa, oko dokapitalizacije HBOR-a, oko povećanja kredita kroz njega, oko povećanja jamstava HAMAG-ovih koji se broje u nekoliko puta nego prije itd., Nije to tema, slažem se, ali nije zgorega podsjetiti kolega zastupniče. Istina je da je Hrvatska već petu godinu u krizi i da je u dobrom dijelu dakle domaća potražnja pala i da je konstatacija zašto domaća potražnja pada u dobrom dijelu zato što su i poduzeća i stanovništvo u ono doba konjukture bili poprilično akumulirali svoj dug i ovo razduživanje koje se provodi svih ovih godina dakako utječe na BDP i na njegovu visinu. I zasigurno je, svima je nama jasno ako trezveno oko toga razmislimo, da nam je potrebna dodatna fiskalna konsolidacija kako bi gospodarstvo i nadalje, jer taj rizik postoji, kažem kako bi i nadalje imalo pristup inozemnim izvorima financiranja i domaćim izvorima financiranja po prihvatljivim uvjetima i kako bi u krajnjoj liniji se omogućilo makroekonomsko upravljanje. Naime, i ulaskom u proceduru prekomjernog deficita mislim da to svima nama postaje jasno. Ovim najnovijim izmjenama i dopunama koji će se uskoro naći pred nama i za što je hrvatska Vlada i dobila na neki način i podršku MMF-a da se na rashodnoj strani u toj prvoj godini ne učini prejak rez, preozbiljan rez koji bi prenegativno utjecao na izmučeno hrvatsko gospodarstvo tako da je strukturnih rashoda tamo nekih 0,2% ukupno od BDP-a, ali glavni rashod i je upravo ta sanacija zdravstvenog sustava koji dijelom vežemo uz uz današnju točku dnevnog reda. Dakle primarno sa razine prihoda je nužna fiskalna konsolidacija i Vlada je tu bila pred dakle dilemom što i kako učiniti. U svakom slučaju mislim da ćemo se svi složiti da bi nedostatna fiskalna konsolidacija kažem povučena u ovom času dovela do zaista upitne održivosti javnih financija, a onda narušila i povjerenje ulagača i sve ove investicijske klime oko koje i dalje govorimo. Sve ove mjere, a velim to smo dobili ovih dana i potvrdu međunarodnih institucija, spominjao je ministar uvodno i od Europske komisije i od MMF-a da su hrvatske vlasti, evo citiram jednu od točaka mišljenja MMF-a, postigli hvalevrijedan napredak kada je riječ o poboljšanju učinkovitosti i sposobnosti rada hrvatskoga gospodarstva. Nakon dobrih konsolidacijskih naprava u 2012. pomakli smo se dakle u 2013. jer se nažalost kažem 2012. smo imali prvo povijesno smanjenje rashoda proračuna u iznosu od 5 milijardi, prvo dakle smanjenje na rashodnoj strani i drastično smanjenje, 5 milijardi smanjenje deficita. U 2013. došlo je nažalost i znamo to do novog povećanja što zbog slabih prihoda u samom državnom proračunu, što zbog preuzimanja duga i dospjelih i nenaplaćenih dugova, pa i državnih bolnica i drugih poduzeća u javnom vlasništvu. Stoga rekoh da ovim mjerama pokušavamo i na kažem primarno na prihodnoj strani ustabiliti državni proračun jer to praktički u ovom času … ovom času … onih četiri cilja ako jedan može biti važniji u ovom času onda je to dakle održanje stabilizacije, stabiliziranje javnih financija. Mi u klubu SDP-a možda bi bili sretniji da su se ipak pronašli ovi alternativni načini punjenja proračuna, o tome smo razgovarali i o tome ima i nekih evo i sada recentnih kritika iz oporbe. Bilo bi možda dobro da smo u mogućnosti da oporezujemo one koji imaju više od tog čuvenog poreza na nekretnine, od oporezivanja kamata, nečeg drugoga, ali o tom potom. Vjerojatno će se jednog dana steći uvjeti i za takvu vrstu konsolidacije na prihodnoj strani. U svakom slučaju, kao što rekoh, potvrda uspješnosti toga programa ako trezveno pogledamo izvještaj i MMF-a i Europske komisije, razgovora, potvrda o uspješnosti politike ove Vlade tamo stoji. Prigovori jesu kao što su često i naši prigovori oko brzine, ali gledajući objektivne okolnosti mislim da u ovom času na tom polju možemo biti zadovoljni. Evo započeo sam raspravu o tome što je učinila Vlada u prethodne dvije godine na Ja moram priznati da je i prethodna Vlada, Vlada HDZ-a imala izvrsne mjere gospodarskog oporavka ali jedna mala razlika je u tome da ona nije od onog papira koji je dobro usvojen, nije učinila puno toga da u jeku krize i povuče određene značajnije mjere. Ova Vlada ima te hrabrosti, neki će reći zlonamjerno sistemom pokušaja i pogrešaka, ali kažem mišljenja međunarodnih institucija možda najbolje pokazuju da ova Vlada ima njihovo povjerenje u stručnom smislu. Kao što rekoh, evo da podsjetim i što to ovih dana gradimo kroz hrvatski proračun i koje reformske mjere će dalje biti potaknute. Pa tako kroz, dakle reformu mirovinskog sustava, kroz Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o smanjenju mirovina prema posebnim propisima fiskalni učinak za 2014. 303 milijuna, za 2015. 326 milijuna. Kroz transformaciju Državnog inspektorata fiskalni učinak 20 milijuna u ovoj godini, 21 milijun u sljedećoj godini. Negativna posljedica na proračun daljnje najavljeno smanjivanje parafiskalnih nameta 350 milijuna kuna se očekuje u sljedećoj godini. Kroz kontrolu privremene nesposobnosti za rad, a sve su to nazovimo ih male reformske mjere ušteda u ovoj godini 35 milijuna, u petnaestoj 25 milijuna. Kroz smanjenje izdataka na lijekove na recept 300 milijuna u ovoj godini, 150 u sljedećoj. Kroz uvođenje dopunske dodatne liste, dakle osnovne i dodatne liste pomagala, dakle pomagala u medicinske svrhe 100 milijuna kuna u ovoj godini, 50 milijuna kuna u sljedećoj godini. Tu je zatim reorganizacija državnih institucija, ustanova i Ureda državne uprave o čemu ovdje često razgovaramo, racionalizacija i MUP-ovih i poreznih uprava i Ministarstva uprave i HZMO-a. Dakle, svih onih silnih ispostava posebno na županijskom nivou. Sve te racionalizacije koje katkada dobijaju kritike od ljudi i sredina, ali sve su one zapravo iz manjih sredina ali sve one zapravo u konačnici doprinose tome da sustav bude učinkovitiji i da bude produktivniji, da bude efikasniji za naše građane, a u konačnici i jeftiniji. Spomenuh objedinjavanje socijalnih naknada 80 milijuna kuna u sljedećoj, 80 milijuna kuna u ovoj godini. Centralni obračun plaća vidjet ćemo još kakvi će efekti biti od svega toga. Racionalizacija i spajanje agencija, dakle najavljene najavljene uštede za ovu godinu 36 milijuna, za sljedeću 50 milijuna kuna, pa između ostalog dakle spajanje Hrvatskog mjeriteljskog instituta, Hrvatskog zavoda za norme, Državnog zavoda za mjeriteljstvo i Hrvatske akreditacijske agencije u jednu agenciju. Zatim spajanje Agencije za investicije i konkurentnost i Agencije za javno-privatno partnerstvo u drugu agenciju, u jednu agenciju od te dvije. Spajanje Agencije za opremu pod tlakom i pripajanje Upravi za inspekcijske poslove u Ministarstvu gospodarstva. Pripajanje Agencije za regulaciju tržišnih, željezničkih usluga Hrvatskoj agenciji za poštu i elektroničke komunikacije itd. itd. Znači, mnogo tih malih da tako kažemo reformi koje jesu pred nama. Ali kao što sam rekao u nekim prethodnim replikama tri velika velika iznosa na rashodnoj strani, ona koja opterećuju mnoge proračune svijeta hrvatski proračun osobito su dakle iznimno visok iznos kamata na javni dug što zbog kažem i pozicije i pozicije Hrvatske, što zbog iznosa. Znate da se tu približavamo 200 milijuna kuna oko kojega ovim mjerama racionalizacijom u krajnju liniju i ovom mjerom ćemo, dakle smanjiti potrebu za javnim zaduživanjem za nekih tristotinjak milijuna kuna. Ali dobro, ta tema će doći u utorak na dnevni red oko rebalansa. Znači, primarni zadatak konsolidacija javnih financija. Drugo je mirovinska reforma, vrlo značajan iznos 19 milijardi se prikupi od doprinosa, ostatak se podmiruje iz nekih drugih izvora primarno dakle iz PDV-a. Znamo da su nam male mirovine, znamo kako je do njih došlo. Puna mirovina nije tako mala ali na žalost puno je, ja mislim da je 51 godina evo gledam gospodina Šempera je prosječna dob gdje odlaze naši ljudi u mirovinu, tj. odlazili su u mirovinu. I zato nam i mirovinski sustav je između ostalog u takvom u takvom kolapsu da sad dalje ne elaboriram. Ali donijeli smo ovdje Zakon o mirovinskoj reformi i za neke buduće generacije ćemo te stvari imati posložene. I treći veliki sustav gutač da tako kažem ili okidač deficita je zdravstveni sustav. Smanjenje doprinosa sa 15 na 13% nije utjecalo, kažem na visinu zdravstvenog budžeta. Njega smo odredili mi ovdje kroz proračun. Dakle, njegova visina je čak i rasla u odnosu na sve ove godine. Dakako da je na uštrb, dakle nekih drugih troškova jer se taj zdravstveni budžet popunjavao. Jednako tako ćemo mi odrediti i bez obzira na ovo povećanje sada, dakle vraćanje na staro sa 13 na 15 zdravstveni budžet će odahnuti sa te strane i biti nešto veći sa prihoda od doprinosa. Ali kažem još i na to ćemo opet morati iz prihoda, ostalih prihoda pokušati dovesti do toga da se zdravstveni sustav ustabili. Cilj je i nadam se da ćemo u master planu oko reformi hrvatskog zdravstva doći do toga da se u vrlo kratkom roku hrvatski zdravstveni sustav ustabili i da bude samo financirajući, da može to učiniti iz samog zdravstvenog doprinosa. U tom smjeru idu i ove najave, dakle oko vraćanja vađenja zdravstvenog budžeta iz Riznice i sa Ministarstva zdravlja na HZZO. Taj sustav je prije funkcionirao, neke mnoge tehničke i sve druge okolnosti su sada puno jednostavnije. I uz sve potrebe koje ćemo imati, radi se o prilično zahtjevnom zadatku da se te priče razdvoji, dakle da HZZO samostalno funkcionira. U konačnici vjerujem da ćemo dobiti racionalan sustav. Kažem samoodrživ sustav zdravstva sa osnovnim ciljem da se prava, današnja prava koja imaju naši građani zasnovani na Bismarkovom principu održe i dalje. Hvala vam lijepa. Klub SDP-a podržati će ovaj prijedlog (HDZ)** Štovani gospodine predsjedniče, kolega Rađenović. Vi ste rekli da ćete nam iznijeti što mi imamo danas sa ovom Vladom za razliku od onoga što nismo imali prije dvije godine. Pa ja ću vama pomoći. Imam 21 misao zapisanu ovdje dok ste vi govorili da to bude u sklopu Plana 21. ali reći ću vam samo 4 za 4 godine mandata vašega. Prvo, dakle mi danas imamo toliki pad BDP-a kontinuirani što nismo, koliki nismo imali prije dvije godine. dakle toliki deficit kao što nismo imali prije dvije godine. Za treću godinu mandata imamo oko 400 tisuća nezaposlenih što nismo imali prije dvije godine. imamo jako lošu Vladu, što nismo imali prije dvije godine. I to je za četiri godine, ostat ću na ove četiri točke. A što se tiče MMF-a na koji se vi pozivate da vas je on pohvalio čuvajte se tih pohvala. Nigdje gdje je ušao MMF država nije pameću MMF-a izašla iz krize, izašla je naporima domaće pameti, mišića i svega ostalog, pa neće ni Hrvatska. Oni projektiraju svoje savjete samo da vas održe na površini i da vam mogu isisavati dugove, odnosno kamate na dugove, i ništa njih drugo ne interesira. Čuvajte se što su vam savjetovali da uvodite porez na imovinu jer to će Hrvatsku potopiti još dublje. To je ista stvar kao da su vam savjetovali da nosite led na sjeverni pol kad idete tamo na putovanje. Hvala lijepo. **Stazić, Nenad porez na imovinu ima većina zemalja, ne većina gotovo sve zemlje EU pa ne vidim razloga zašto ga ne bi imala ni Hrvatska. Govorili ste o BDP-ima i deficitima. Najveći pad deficita, gospodine Marasoviću, bio je 2009. Prvi, i rekao sam to i sada u svojoj raspravi, prvi nominalni pad rashoda Proračun 2012. Vlada Zorana Milanovića, nominalni pad rashoda i smanjenje deficita. Glavni problem ovogodišnjeg i prošlogodišnjeg proračuna, glavni problem deficita je upravo zdravstvo, sustav iz kojeg vi dolazite, i sanacija dugova zdravstva iz prethodnih godina. A što se tiče ovih povijesnih usporedbi nedavno smo primili ispred dakle Odbora za gospodarstvo delegaciju odbora Slovenskog parlamenta Državnog zbora i napravili smo jednu analizu BDP-a Hrvatske Hrvatske i Slovenije zadnjih 10-ak godina. Moram, bez obzira na sve okolnosti, njihov ulazak u EU, naše vlade dvije tri koje su se promijenile, njihove tri, četiri vlade, taj BDP je bio jako blizu unutar jednog postotka su išli i rastovi i padovi i jednog i drugog proračuna. Što hoću reći? Da male zemlje poput naših puno ovise o međunarodnim okolnostima, dakako da ovise i o mjerama koje donosi lokalna Vlada. Ali onda ja moram reći da taj odnos prosječnog rasta BDP-a u EU i rasta u Hrvatskoj nikad nije bio na bližoj razini. Uz sve ove probleme koje imamo i uz pad koji imamo u protekloj godini 1% nikad prosječan BDP Hrvatske nije bio bliži prosječnom BDP-u EU. Hvala lijepo. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolega Rađenović lijepo ste nam vi dali Izvješće o radu Vlade, onako u kratkim sažetim crtama. Iako sam ja očekivao realno da ćete reći u ime vladajućeg kluba probali smo, nismo uspjeli i sada moramo napraviti ono što je realno, normalno moramo vratiti stopu izdvajanja na 15%. Kad slušam vas sad ovdje i vaša izvješća onda si postavljam pitanje da li mi živimo u istoj državi, u istoj zemlji. Iz vašeg ugla i vašeg izlaganja izgleda kao da je sve super, a s mojeg onog niskog, običnog ljudskog to izgleda sasvim drugačije. Ja bih rekao da u principu ovo sve što ste nabrojili nažalost nije urodilo plodom i da mislim pa čak totalno suprotno od vas. Mislim da Vlada jedna velika bezidejnost i jedna neorganiziranost i da to daje rezultat jedan jedini, a to je šteta za građane. Ja postavljam pitanje, budući ste jako malo govorili o onom u temi o kojoj danas ovdje razgovaramo, a to je povećanje stope izdvajanja za zdravstveno osiguranje, jeste probali razmišljati o nekim novim idejama? Jeste možda probali pronaći neke nove izvore sredstava? Jeste možda probali razmišljati o izvorima koji bi mogli zadovoljiti i građane i gospodarstvenike u jednom zajedničkom izdvajanju koje bi bilo pozitivno izdvajanje, koje bi bilo recimo temeljeno na potrošnji, a ne samo na oporezivanju? Ja stvarno ne znam zašto mi stalno idemo u ovom represivnom dijelu isisavamo i ono malo od ljudi umjesto da idemo na potrošnju i da tu tražimo izlaz. Na repliku odgovara Igor Rađenović. i da je taj pad 1% u prethodnoj godini ali da nikad kažem prosječni BDP nije bio bliži prosječnom BDP-u EU i da mi kao mala zemlja, a složit ćete se da smo mala zemlja sa jednom stotinom stanovnika EU, EU, 0,3% njihovoga BDP-a, da jako ovisimo o tim odnosima. Velite da ništa nije realno i normalno. Pa ja mislim da je baš realno i normalno da u krizi reagirate i da ova Vlada reagira sa svojim mjerama. Probao sam na početku i evo ispunio svih 15 minuta o tome govoriti što je to Vlada odreagirala u ove dvije prve godine i što planira za ostatak zasada što je objavila za ostatak svoga mandata. A najavio je i ministar Linić zapravo dugoročnu tj. višegodišnju projekciju fiskalne konsolidacije. Ono što je sada bilo nužno, dakle između ova 4 osnovna cilja i ono što smo došli, a i zbog ponašanja neodgovornog ponašanja prethodnih vlada u čemu je sudjelovala i vaša stranka, da u proceduri prekomjernog deficita jednostavno moramo doći do postepenog smanjenja BDP-a i da sukladno i preporuci tj. suglasno sa MMF-om i preporuci Europske komisije da to ne napravimo naglo rezom potrošnje i rezom dakle odmah u prvoj godini na rashodnoj strani jer bi nas to uvelo u vrzino kolo i to će vam svi ekonomisti reći u tom pogledu u još veći gospodarski pad. Konsolidacija proračuna sada na prihodnoj strani, da. Nitko nije sretan, rekao sam u svojoj raspravi, da bi možda bili sretniji da na prihodovnoj strani imamo uvjete za neke druge poreze kao što imaju sve ili gro zemalja zapadne Europe, ali kažem o tom potom. Jednom ćemo steći i te uvjete. Osnovni cilj sada je fiskalna konsolidacija radi vraćanja povjerenja ili opstanka povjerenja međunarodnih institucija i mogućih investitora i taj cilj je ovim prijedlogom ispunjen sa rebalansom. Hvala potpredsjedniče. Hvala gospodine predsjedavajući. Pa uvaženi kolega Rađenović, nakon što ste sve pročitali odnosno rekli što je ova Vlada učinila u ove dvije godine, sad sam još više zabrinut, svi smo zabrinuti a sad nakon što smo čuli sve što je Vlada uspješno poduzimala ove dvije godine još moramo biti više zabrinuti naime jer su rezultati poražavajući, gospodarstvo propada, broj nezaposlenih raste, investicija nema. No cinizam na stranu, stvarno nije lako branit vrludanje i bezidejnost i potpuno promašenu ekonomsku politiku aktualne Vlade. Jednu stvar vas moram na početku ispraviti a to je, nismo 5 godina u recesiji, 2011. Hrvatska je izašla iz recesije, dva kvartala gospodarskog rasta, za redom drugi i treći su nagovijestili gospodarski oporavak i isključivo pogrešna ekonomska politika i pogrešni potezi aktualne Vlade su nas vratili nazad sad više ne u recesiju nego u depresiju. Upozoravali smo vas u ovoj sabornici prije dvije godine, nemojte spuštati zdravstveni doprinos i podizat PDV. Dvije godine slušamo od Vlade da je evo rasteretila gospodarstvo kroz ispuštanje zdravstvenog doprinosa. Da li to znači sada da će spustiti porezno opterećenje, da li će spustiti PDV ova Vlada ili će zapravo ponovno nakon dvije godine vraćajući zdravstveni doprinos na 15% ponovno uništavati tisuće radnih mjesta, odbit nova investicija i zapravo nas gurnut još dublje u gospodarsku propast. Ja mislim da svi znamo da fiskalne konsolidacije, ja sam siguran bez obzira na to tko je što radio i koje životno iskustvo i radno iskustvo ima u ovoj sabornici ali mi moramo znati i javnost zna da fiskalne konsolidacije nema bez gospodarskog rasta ili bez strukturnih reformi, ili, ili, i. Jedno zapravo gura drugo. Strukturnih ozbiljnih reformi u ove dvije godine nema osim ako ne pričamo o outsourcingu i čistačica i kuharica o čemu se priča proteklih nekoliko mjeseci i to se prodaje pod nekakve strukturne reforme. No da zaključim, dakle pitanje je zapravo vrlo jednostavno. Hoćemo li napokon vidjeti koje je to porezno rasterećenje gospodarstva ima li ova Vlada ikakvu ideju ili će isključivo najavama novih poreza, ne znam otkuda joj pravo, za 2016.preuzimanje obveze uvođenja novih poreza nastavit uništavati hrvatsko gospodarstvo, zatvarati tisuće radnih mjesta i zapravo gurati investicije u neke države a ne u Hrvatskoj. Hvala. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Slažem se sa vama gospodine Miloševiću da bez gospodarskog rasta i strukturnih reformi nema fiskalne konsolidacije i sve naprave koje čini ova Vlada upravo je činila u tom smjeru i zato sam i to spominjao. Sad se mi možemo spojiti oko toga. Ja vam kažem da tih mjera nije bilo da bi situacija u brojkama bila i brojkama BDP-a bila daleko lošija. Dakle Vlade HDZ-a što kažete izvršno je kroz jedno tromjesečje, znamo mi šta je cikličko i što nije. Ni jedna godina u zadnjih 4 godine nije bila dakle pozitivna, u zadnje tri godine HDZ-a, sve su bile u dubokom minusu, najveći minus 2009. godine. Ako ste me pažljivo slušali, ja sam i pohvalio zapravo gospodarski program HDZ-a koji je Vlada u kojoj ste vi ako se ne varam sudjelovali i Vlada gospođe Kosor donijela pred kraj dakle svog prethodnog mandata i taj gospodarski program je super, jedan, jedan samo mali problem imamo, to što vi na tom polju, uplašit će se vjerojatno iz razno raznih iz razno raznih razloga, da ja sad o tome ne špekuliram. Niste ga ni na koji način željeli, mogli provoditi. I iz tog razloga nam je situacija bila takva kakva jeste. Ne znam što da vam više kažem osim da ćemo mi i dalje ustrajati dakle u naporima da rasteretimo i hrvatsko gospodarstvo sa jedne strane, da uvedemo reda, mislim da sam evo potrošio više od 15 minuta samo ovlast dotaknuo neke točke koje nam jednostavno nisu bile u našem vokabularu prije dvije godine i da je ova Vlada u tom pogledu jest na pravom putu da ovu državu učini boljom i normalnijom. Brojke zasada nisu onakve kakve bi željeli ali ponovit ću brojke nikada nisu bile bliže prosjeku EU a mi koliko god si utvarali da smo veliki i snažni strahovito ovisimo o kretanjima na gospodarskom tržištu, ulaskom u EU još i više. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Kolega Rađenović, kada se već govori o izlasku iz krize u vrijeme HDZ-a pa mi nismo pa prema izjavi gospodina Sanadera ni bili u krizi. On je rekao da će nas kriza samo okrznuti, dakle tako je to on definirao. No ono što sam htio reći u vezi vaše ove 2,5 godišnje vladavine i kad ste govorili o postignućima i dostignućima te vaše Kukuriku koalicije rekli ste da je to i osnivanje jednostavnih d.o.o., pa onda mogućnost demonstracija na Markovu trgu za razliku od prije, ali neke druge stvari niste rekli. Naime, glavni cilj vaše Vlade su strateške investicije i investicije općenito u Hrvatskoj. Pa ja bih volio da kada bi se vi mogli sada u replici pohvaliti koja je to strateška investicija i koji je to strateški investitor uložio u Hrvatsku tolike novce koliko iznosi za strateške investicije. Naprotiv, na drugoj strani ste javnim poduzećima naredili da investiraju, pa je onda Hrvatska željeznica dvostruko platila održavanje nagibnih vlakova, jedno pod ugovorom o revitalizaciji nagibnih vlakova 20 milijuna kuna a drugo ugovor o tekućem održavanju i to unatraške, dakle 15.4.2013. ugovor a natječaj je trajao do 15.3.2013. i takve se stvari rade da se 40 milijuna kuna izvuklo iz državnog proračuna RH za što? Dakle, fiktivno sklapanje ugovora i to će jednoga dana doći poput ovoga svega što je jučer bilo na bojim se, na klupe sudova. Prema tome, Đuro Đaković, Slavonski Brod, firma koja je ušla zdrava u vrijeme vaše, u vrijeme

Na repliku odgovara Igor Rađenović. Zahvaljujem potpredsjedniče. A ja za razliku od vas kolega Grubišiću, mislim da se javnim poduzećima i općenito, dakle javnom imovinom i u udrugama, ministarstvima i cijelom, dakle i imovinom kroz Državni ured za upravljanjem državne imovine upravlja daleko bolje nego prije. Ok, možemo govoriti o tome da bi moglo biti još bolje, ali to je pitanje da li malim koracima napredujemo ili ne napredujemo, ja za razliku od vas mislim da tu napredujemo. Da li bi objektivno mogli bolje? Ne znam, gledajući izvana, mislim da da, ali kažem, mnoge okolnosti kolega koji svakodnevno se trude na tom polju, pokazuje da stvari nisu tako jednostavne jer ja često upotrebljavam onu parabolu kada imate tanker sa tisućama Što se tiče, počeli ste sa replikom da je bivši premijer iz HDZ-a rekao da nas kriza neće ni okrznuti. Da, to je bila tada neodgovorna izjava, ali to je tada bila i jedina izjava iz redova vladajuće stranke, nažalost nije bilo dugo mjeseci pa i godina smo ignorirali tu situaciju i tek sa promjenom i odlaskom toga gospodina su se stvari promijenile, ali kažem, ni onda nismo napravili dovoljno, napravili smo puno na detekciji problema, ali na činjenju i pohvalit ću opet taj program gospodarskog oporavka HDZ-a koji nažalost nije provođen. I to je ta temeljna razlika između lijeve i desne strane ove sabornice i lijeve i desne Vlade. Da lijeva Vlada i želi i i pokušava i čini sve da … promijeni … , desna je više jača na demagogiji. Rekao bih još svašta, ali nemam vremena. **Stazić, Uvaženi kolega Rađenoviću, u svojoj raspravi, meni je drago što su bila svo troje prisutnih potpredsjednika Sabora, meni omiljenih, gospodin Batinić, gospođa Zgrebec i gospodin Stazić. Vi zapravo o temi niste govorili, niti jednu rečenicu niste rekli. Ja sam upozoren barem sto puta kada govorim izvan teme, ali ja se slažem s vašom raspravom, samo sam upozorio potpredsjednike da imaju iste … Rekli ste da je poprilično dobro obavljeno restrukturiranje HŽ-a. Dajte mi recite jedan pokazatelj da se išta na HŽ-u pomaknulo, osim što će vrlo brzo puknuti afera jer će DORH početi baviti restrukturiranjem željeznica što se tamo radi. Samo to vam napominjem, a bit ćemo … novih afera u koje će biti upetljani mnogi koji su u vrhu vlasti. Ova Vlada, nekoliko puta sam čuo, vodi odgovornu politiku. Koji su efekti te odgovorne politike? Barem jedan efekt recite ili je nevažno kako građani žive. Pa čemu Vlada služi? Da uprava državom kako bi građanima bilo bolje, a građanima je sve lošije i lošije. Sve su to što ste vi naveli prazni, to su sve čorci, prazni metci. Ništa se nije pokrenulo u Hrvatskoj. Rekli ste, kada ste govorili o oporezivanju bogatih, oporezivanju kamata, rekli ste jednu rečenicu koju ne mogu shvatiti. O tom, potom. Valjda će se steći uvjeti jednog dana. Kada? Kada HDZ dođe na vlast? Onda će se steći uvjeti. Pa jeste vi ljevica koja bi trebala oporezivati bogate? Ili ste zaboravili uopće što je ljevica? O tom, potom. nećemo, kada ćemo to, kada bude tri godine i osam mjeseci, onda ćete o tome raspravljati. To će biti još jedna obmana. Prema tome, sve što ste govorili su čorci, a najviše ta rečenica upozorava da ćete o tom, potom govoriti o oporezivanju bogatih. **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem. Odgovor na repliku, Igor Rađenović. **Rađenović, Igor (SDP)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa vidim da me niste baš najpažljivije slušali jer ste rekli da nisam govorio previše o tome, a onda cijelu repliku iskoristili upravo na tom na tom polju jer to jest tema, dakle dizanje prihodne strane i različiti izvori prihoda sa te strane. Govorio sam upravo to da u ovom času i da su to i preporuke i ugovori međunarodnih institucija, da ne idemo jako u rezove u, kažem, trogodišnjoj proceduri prekomjernog deficita, da ne idemo u preoštre rezove … kako ne bi, da nam ne bi lipsalo to gospodarstvo do kraja, a da sa prihodne strane uzmemo prihode tamo gdje ih možemo ostvariti, da bi ušli u ovih 4,5%. I tu sam spomenuo zajednički porez na nekretnine i porez na kamate, da bih ja i moji kolege iz kluba SDP-a bili sretniji da da rasterećenje rada ostane, a da teret i financiranje zdravstva i svega drugoga prebacimo dakle na bogate. Kada sam govorio o tom, potom, tu sam primarno mislio na porez na nekretnine jer i vi dobro znate da se sa te strane moraju steći uvjeti, oni mogli, da bi se taj proračun mogao kvalitetno provoditi. I zemljišne knjige i registri, itd., itd. Slovenija je 10 godina pokušavala uvoditi taj porez pa ga je na kraju uvela polovično, samo na velike investicije i tako. Toliko o tome o tom, potom. Što se tiče HŽ-a, pa ja mislim da je baš na tom području napravljeno puno što se tiče poboljšanja rada samih poduzeća. HŽ infrastruktura ima danas velike investicije.

proveli smo stečaj nad tim poduzećem, danas je to uspješno poduzeće, ne radi isti broj radnika kao i prije, ali radi i uspije prodavati proizvod koji proizvode. Prema tome, povlačenje poteza očigledno, kratko već ne daje efekte, dugoročno ih mora dati. lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolega Rađenović, nekoliko činjenica, zašto? Zato što kada polazite od krive pretpostavke onda … do ovoga o čemu mi danas raspravljamo. Prvo, deficit 2008., 0,8% ili 2 milijarde 700. Druga stvar, neistina je da nitko nije rekao da nije počela ekonomska kriza, financijska. Ako vi u 10. mjesecu 2008. dignete osiguranu štednju hrvatskim građanima na 400 tisuća kuna, pa zar to nije jasno da se cijeli svijet trese, a da na takav način želite osigurati. Šta ste trebali reći da je trebalo vikati kriza je, kriza je pa da se sruši bankarski i financijski sektor da ljudi navale na banke onda bi nam bilo bolje, to je to. Druga stvar, netočno je da je 2012.izvršeno najveće smanjenje proračuna. U 4.mjesecu 2009.rebalansom proračuna proračun je smanjen za 8 milijardi kuna. To je to. 4.stvar koja je neistina program gospodarskog oporavka je donesen u 4.mjesecu 2010., rezultat njegov se vidio u 2.i 3.kvartalu 2011.kada smo imali pozitivan gospodarski rast, a 2011.je ukupan taj trend bio minus 0,2%. I vi sada hoćete reći to ste naslijedili da uz sve ovo što ste vi napravili vi ste došli u 2012.do gospodarskog pada od 2% i u 2013.do gospodarskog pada od 1%. Pa to je najveći problem ovoga svega o čemu mi danas raspravljamo ne priznavanje i ne prihvaćenje činjenica, uspoređivanje krušaka i jabuka jer ove stvari ako želite uspoređivati onda morate metodološki se dogovoriti kako ćete to napraviti. Sve drugo to su politikantske rasprave, sve drugo je bježanje od odgovornosti i sve drugo nas dovodi do ovoga gdje danas jesmo, a to je da smo prije 2 godine najprije smanjili doprinose, danas ih vraćamo, a ne želimo priznati zašto nam se to događa. Kada budemo spremni to napraviti onda ćemo govoriti o istim stvarima. Ovako nažalost priča da je neko smanjio ovo ili ono 2009.u 4.mjesecu smanjenje proračuna 8 milijardi kuna. Igor (SDP)** Hvala lijepa potpredsjedniče. Pa prigovorio je kolega Vukšić da me niste opomenuli kada sam govorio da nisam govorio o tome, sada ste propustili kolega Šuker je dobar dio svoje replike govorio oko mojih replika, a ne od onoga što sam govorio tamo, ali dobro shvatimo to kao uvod u temu. Kolega Šuker ja se trudim baviti i govoriti o brojkama koje jesu pa tako ne rabim kao evo i vaš kolega Milošević 0% na razini statističke pogreške izlazak iz recesije i nazvati to izlaskom iz recesije. Te godine je gospodarski pad također bio, niste čuli od mene recimo da govorim da je industrijska proizvodnja narasla u siječnju jer sam svjestan da u jednom mjesecu, a taj podatak je pozitivan itd. da li jedan mjesec ne može biti dovoljan pokazatelj trendova u ekonomiji i upravo i vi i ja dobro znamo da ti trendovi dugoročnije odreagiraju nego što se može ovako kratkoročno gledati. Nisam izrekao neistinu da je ova Vlada najviše smanjila proračun, dakle prijedlog proračuna za 2012.je bio kontrakcija od 5 milijardi na rashodnoj strani. Vaš prijedlog je bio rebalans u 4.mjesecu 4.mjesecu 2009. O.k. govorio sam o prijedlogu proračuna niste ni vi govorili neistinu da olakšam, ali ne možete reći da moja izjava nije bila točna budući da sam govorio o prijedlogu proračuna. Ali jednako tako i te 2009.godine kada ste vi tako jako napravili kontrakciju na rashodnoj strani imali ste pad od 6,9% pad BDP-a. I jedna od pouka ove Vlade je da ne napravi tako jaku kontrakciju na rashodnoj strani nego napravi samo 0,2 strukturno ove godine, vi to jako dobro razumijete, prijedlogom ovog zakona ojača prihodnu stranu upravo to da ne ubijemo gospodarstvo prejakom i prežestokom mjerom rashoda preko noći. Čitava priča provest će se kroz ove tri godine, kroz proceduru prekomjernog deficita i vjerujem da ćemo ući u ove kriterije oko kojih je lijepo govorio gospodin Lesar da su odokativno određeni

koji je donesen 2010.godine, to je bio program vlade koalicijske vlade to je bio dogovor oko jednog velikog projekta. A javila sam se budući da ste rekli da nisu provedene mjere. Naime, program gospodarskog oporavka iz 2010.jest predviđao tri skupine mjera. Jedna skupine su bile mjere do kraja 2010., druga do ulaska u EU i i treća skupina mjera su bile dugoročne. Sve one mogu se i danas ja mislim relevantno staviti na stol i mogu biti program bilo koje vlade. Što se tiče mjera do kraja 2011.dakle do parlamentarnih izbora, sve su provedene. Dakle i početak projekta recimo zapošljavanja po na čelu dva za jedan, ukidanje kriznog poreza, isto tako donošenje Zakona o fiskalnoj odgovornosti i mnoge druge. Jedna nije, to su izmjene Zakona o radu, sami znate što se s tim dogodilo. i danas isto tako imamo jednu neobičnu situaciji, tada bili protiv sada su za, oni koji su bili za su protiv, to govorim zbog toga što u ovakvoj konstelaciji gdje se odluke i smjerovi mijenjaju s obzirom na to jesmo li u opoziciji ili smo na vlasti, sasvim sigurno ne mogu dovesti do recimo konsenzusa o mogućim izmjenama zakona o radu. A danas sam već spominjala da sve agencije koje su nam snižavale rejting su govorile upravo o rigidnosti hrvatskog radnog zakonodavstva. I napokon ta 2011. nije bilo rebalansa u toj godini i činjenica da smo tada u proračun uklopili nove 4 milijarde obaveza, što ipak govori o tome da je postojao nekakav program i nekakav rad.

Odgovornost prema donošenju odluka i ta principijelnost u politici je česta tema i mojih diskusija ovdje i na plenarnoj sjednici i na sjednicama odbora. koji poziva na konsenzus i koji pozivam da sa druge strane političke pozornice dođu kvalitetni i dobri prijedlozi. Pa mislim da sam čak i ukoren na prošloj sjednici od gospođe Martine Dalić kada sam pozvao na to dajte recite koji bi vi to mjere poduzeli ne znam ne mogu se više sjetiti oko kojega zakona, pa dajte recite nešto konkretno u tome smjeru. Da, drago mi je da smo prepoznali i evo ja ću opet ponoviti, program gospodarskih mjera bio je dobar. Drago mi je da ste to shvatili kao pohvalu jer to zaista je bila pohvala, vi ste tu uložili očigledno i osobno puno truda, no međutim njegova dinamika kao i svemu u politici barem gledajući izvana bila je nešto slabije postavljena. Sami ste rekli prvi set mjera do 2011., drugi do ulaska u EU, a treći nekada kasnije. Meni je žao što vi osobno niste imali nešto više vremena ne u kontekstu da ste izgubili izbore 2011.nego da ste možda da ste malo prije došli na čelo te vlade pa bi možda taj program imao neku bolju dinamiku jer kažem, svaka vlada će naslijediti neku sljedeću vladu i sa te strane mora preuzeti odgovornost. Kao što recimo evo sada kada sam već preuzeo diskusiju budući da je ovo zadnja pa mogu malu digresijicu napraviti, kao što predsjednik vaše bivše stranke a današnje stranke HDZ-a nije spreman preuzeti odgovornost kao današnji predsjednik barem prema njegovim jučerašnjim izjavama oko ovoga procesa jučerašnje prvostupanjske presude, oko toga da se to njega ne tiče i da su to neki sasvim antihrvatski elementi koji su donijeli pravosudnu odluku. Možda je to jedina točka koja spaja ovu postojeću koaliciju sakupljenu oko HDSSB-a i HDZ-a, a to je da ne priznaju institucije pravne države RH. Hvala lijepa. **Stazić, Nenad (SDP)** Sada oglašavam stanku. Nastavit ćemo u 15,00 sati izlaganjem kluba HNS-a i Joze Radoša. Hvala